Отже, колеги, готові? Прошу народних депутатів України зареєструватись, взяти участь в реєстрації.

Також хочу зробити повідомлення, що сьогодні у перерві нашого засідання о 14:30 у внутрішньому дворику Верховної Ради відбудеться благодійна акція: концерт "Там, де ти там Україна!". Це вже наша добра традиція, у нашому внутрішньому дворику, який раніше був закритий, робити благодійні заходи і акції. І мета цього заходу: старт проекту "Дім ветерана" у Житомирі. Українське суспільство має відповідати перед українським воїном і тоді, коли він захищає Україну на фронті, і тоді, коли він потребує нашої підтримки і уваги. І запрошую усіх народних обранців о 14:30 відвідати захід, послухати концерт українських виконавців, які часто виступають на передовій, а сьогодні завітали до нас у стіни Верховної Ради України поспілкуватись з ветеранами війни і дати старт проекту "Дім ветерана". Також хочу нагадати, що ми вчора розпочали розгляд правок до Закону "Про Вищий антикорупційний суд". Ми дійшли вчора до 236 правки. Відповідно правка 236 народного депутата Юзькової, і ми почнемо розгляд з цієї правки. Я прошу усіх авторів приготуватись до напруженої, кропіткої роботи. Ми не будемо повертатись до правок, я закликаю усіх авторів правок бути на робочих місцях це найкращий спосіб відстоювати свою позицію і демонструвати свою позицію. Також хочу повідомити, що відповідно до статті 60 Закону України про Регламент повідомляю про створення у Верховній Раді України восьмого скликання міжфракційного депутатського об'єднання "Зовнішня трудова міграція". Керівником цього об'єднання обрано народного депутата УкраїниБурбака Максима Юрійовича. Привітаємо Бурбака. І заступником керівника - Хміля Михайла Михайловича. Вітаємо, колеги. Отже, переходимо до розгляду правок. я оголошую правку 236 народного депутата Юзькової і прошу включити мікрофон. Будь ласка. Добре. Дякую. Тетяна Юзькова, фракція Радикальної партії Олега Ляшка. Я звертаюся до колег і прошу підтримати мою позицію про те, що Вищий антикорупційний суд має бути таким же, як вся судова система України, а саме окремо суд першої інстанції, окремо суд апеляційної інстанції. Тому 236 правка, я пропоную Голову антикорупційного суду першої інстанції Вищого антикорупційного суду обирати на посаду в порядку… і повноваження, передбачені Законом України "Про судоустрій і статус суддів". Прошу вас підтримати мою позицію. Дякую.

певна річ, яка може викликати, як на мене, певні, скажімо, тривоги чи сумніви. Справа в тім, що Голова Вищого антикорупційного суду - це буде посадова особа, яка обиратиметься загальним складом суду, але який не матиме безпосереднього стосунку до Апеляційної палати Вищого адміністративного суду, оскільки там буде обраний Голова Апеляційної палати, який по факту буде керівником цієї палати і не підпорядковуватиметься Голові Вищого адміністративного суду. Тому є проблема, як на мене, депутата, яка щойно виголосила свою правку, вона вважає, що таким чином посада голови буде знівельована, бо він не матиме жодного впливу на діяльність суду загалом. Але логіка цього законопроекту полягає якраз в тому, щоб він і не мав такого впливу з точки зору організаційних можливостей, а мав вплив тільки з точки зору забезпечення діяльності суду матеріально-технічного і інших. Тобто і не треба, щоб це був… ГОЛОВУЮЧИЙ. Отже,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

254-а. 255-а, Юзькова. Включіть мікрофон, будь ласка. На продовження теми, яку я вже порушувала і вчора, і сьогодні. Я пропоную частину другу статті 6 викласти в наступній редакції: "Голова антикорупційного суду першої інстанції Вищого антикорупційного суду має двох заступників, які здійснюють адміністративні повноваження, визначені головою". І я, на жаль, не можу погодитися в повному обсязі з головою нашого комітету про те, що за таких обставин голова суду буде мати вплив, навпаки, він буде здійснювати виключно адміністративні повноваження і виключно відносно суддів, які слухають, розглядають справи в антикорупційному суді по першій інстанції. Дякую. Дякую. Князевич вже коментував цю правку, і тому я відразу ставлю її на голосування. Хто підтримує правку 255, прошу проголосувати. Комітет її відхилив.

обирається на посаду в порядку та здійснює повноваження, передбачені Законом України "Про судоустрій і статус суддів". Про що йде мова? В подальшому цей закон не передбачає особливості суддівського самоврядування, а визначається це Законом "Про судоустрій і статус суддів". А це є важливим запобіжником щодо можливості впливу на весь склад і на його керівництво. На підставі цього прошу підтримати мою правку. Дякую. Будь ласка, пане Руслан. антикорупційного і Апеляційного антикорупційного судів. Оскільки ця концепція ще була на етапі першого читання не підтримана, а підтримана концепція щодо створення однієї судової інстанції з двома палатами, то сенс в такій правці зараз втрачається. Тому що, якщо б ми її підтримали, це означає, що вся робота, яка нами опрацьована в першому читанні і зараз, не матиме значення, а була б потреба переробляти з початку переробляти весь закон. Дякую. Дякую вам. Отже, я ставлю на голосування правку 270. Комітет її відхилив. Хто підтримує, прошу проголосувати.

голосуванні моєї правки за номером 294 і пропоную доповнити частину п'яту статті 6 абзацом наступного змісту: "Перебування судді антикорупційного суду першої інстанції Вищого антикорупційного суду або Апеляційного суду Вищого антикорупційного суду на посадах, перелічених у частинах першої - четвертої цієї статті не звільняє їх від виконання повноважень в суді відповідного суду, передбаченого законом". Дякую. і передбачили, що 35 суддів – загальний склад, з них 25 – Вищий антикорупційний і 10 – Апеляційна палата, то це цифри 25 і 10, які є некратні трьом, а в складі колегії по троє суддів. Таким чином, по факту у нас буде 3 колегії в Апеляційній палаті і 8 колегій у нижній палаті. Це означає, що і там, і там все ж таки залишиться посадова особа, яка не входитиме до складу палат, а здійснюватиме на час перебування на посаді тільки адміністративні функції. Тому це треба враховувати, виходячи з кількості суддів. Прошу цю правку в зв'язку з цим не підтримувати, тому що вона тоді розбалансує роботу суду взагалі.

Німченко, "Опозицій блок". Шановні колеги, тут пані Юзькова вносила пропозиції, це юрист-професіонал, чому вона не права. Тому що йде питання про можливість створення спеціального антикорупційного суду. Але навіщо ви робите особливий суд? Конституція не передбачає таких судів, і тому пропонується ці статті уніфікувати і поставити все в механізм регулювання Закону про статус суддів українських, який відображає положення 125 Конституції України. Про що тут мова йде? Тому треба уніфікована, і я прошу поставити на голосування пропозицію, яказиждется на "правовой теории", що таке система суду в Україні. Дякую. Будь ласка, пане Руслан. щоби особа, яка здійснює відповідні адміністративні повноваження, брала участь у розгляді безпосередньо судових справ, виписує як окрему статтю. Тобто нова редакція статті. Все решта збігається. Я аргументацію комітету сказав. Якщо ми виходимо з тієї кількості суддів, яка буде затверджена, це унеможливить по факту арифметично, щоб у нас в одній із трійок буде чотири судді. Якщо там буде чотири судді, це вже, по-перше, буде не колегія з трьох осіб, а по-друге, якщо це буде чотири судді, вони ніколи не можуть прийняти рішення, тому що завжди має бути непарна кількість у складі колегії. Дякую. Дякую вам. Отже, ставлю на голосування правку 299 народного депутатаНімченка. Комітет її відхилив. Хто підтримує дану правку, прошу проголосувати,

За-38 Рішення не прийнято. Колеги, я називаю кожну правку. Якщо я пропустив, ви просто дайте знати, і я тут же надам слово. Просто воно в листку стояло таким чином, що я не побачив 300-а.

Німченко, "Опозиційний блок". Я перепрошую, ця пропозиція заслуговує на увагу, оскільки знову ж таки йдеться: повернення повернення запропонованих норм щодо Вищого Антикорупційного суду в правове поле судової системи України як цього вимагає Конституція. Я не можу зрозуміти: що за цим стоїть, чому йдуть відкрито на особливий суд? Тому прошу проголосувати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Додати час, так? Будь ласка, пане Руслан. Дякую. Шановний Василь Іванович, справа в тім, що ваша правка по відношенню до редакції першого читання відрізняється тільки тим, що ви пропонуєте збільшити стаж для суддів, які можуть претендувати з 5 до 10 років перебування на посаді, а також не суддів, тобто адвокатів і науковців – теж до 10 років. Але звертаю вашу увагу, що в нас в Законі про в Законі про судоустрій чітко написано, що судді спеціалізованих судів повинні відповідати тим критеріям, які в Законі про судоустрій виписані щодо суддів апеляційних судів. І саме такого роду критерії співпадають із цими. Якщо ми напишемо те, що ви кажете, то це вже критерії для Суду Верховного, саме у Верховному Суді необхідний десятирічний досвід, а це суперечитиме засадничому Закону про судоустрій, тому ми не підтримуємо вашу правку, хоча, напевно, логіка в цьому є якась. Дякую вам. Ставлю на голосування правку 323 народного депутатаНімченка. Комітет її відхилив. Хто підтримує дану правку, прошу проголосувати.

Шановні колеги, цією правкою все-таки пропонується більш детально пояснити ситуацію, тобто згідно тіла закону суддею Вищого антикорупційного суду може бути особа, яка відповідає визначеним Конституцією України та законам України про статус суддів… вимогам до кандидатів на посаду судді, а також додатковими спеціальними вимогами, встановленими цією частиною. Що пропонує ця правка? Об'єднати частину першу і частину другу даної статті і встановити стаж роботи на посаді судді 7 років, для науковців – теж 7 років, має досвід професійної діяльності – 7 років і має сукупний стаж, досвід роботи професійної діяльності відповідно до вимог, визначених пунктом 1.3 цієї частини щонайменше 7 років. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Будь ласка, пане Руслан. Дякую, колего Лапін. Ну справді, ця правка майже ідентична з правкою Василя ІвановичаНімченка, тільки в частині стажу суддів тут передбачено 7 років, а не 10. дав пояснення. Справа в тім, що чітко написано, що такі критерії мають співпадати відповідно до Закону про судоустрій для суддів апеляційних судів. Для суддів апеляційних судів існує критерій 5-річного строку для суддів і 7-річного для не суддів, тобто для адвокатів і науковців. зараз цим законом міняти Закон про судоустрій, то я нагадаю, що Закон про судоустрій не дає нам можливості вносити до нього зміни будь-яким іншим законом, ніж Законом про внесення змін до Закону про судоустрій. Тому прошу ці засадничі речі зараз не ламати. Дякую. Отже, ставлю на голосування правку 325-у. Комітет її відхилив. Хто підтримує, прошу проголосувати.

Шановні колеги, я пропоную поставити цю поправку на підтвердження, щоб дійсно з'ясувати, яке відношення залу до процедури обрання суддів. Якщо подивитися по тексту закону, так у нас відповідно цієї поправки, яка врахована комітетом, суддями антикорупційного суду можуть бути обрані тільки судді. Що ми маємо? Якщо після Революції Гідності у нас суди не розглядали, і зараз нам всі розказують, що суди не розглядають корупційних справ, тобто судді, які зараз працюють, вони не можуть бути суддями для антикорупційного суду, виходить, судді режиму Януковича. Так давайте залишимо редакцію Президента в цьому законі, то, можливо, ми знайдемо людей гідних, достойних, зі значним досвідом роботи в міжнародних інституціях, які будуть здійснювати

десь міг би з вами погодитись, якщо б, ви знаєте, Венеційська комісія категорично не заперечувала б проти того, щоб додатковою вимогою для майбутніх суддів Вищого антикорупційного суду була наявність відповідного значного досвіду здійснення в міжнародних організаціях чи міжнародних судових органах певної діяльності, тобто наявності такого стажу. Оскільки вони вважають що це, відверто кажучи, ставить під удар сам конкурс, оскільки знайти таких людей з такими критеріями буде, м'яко кажучи, вкрай складно. прислухались до рекомендацій Венеційської комісії, тому ця правка якраз точно погоджена з Венеційською комісією. Я просив би зараз, якщо можна, її не ставити на підтвердження, оскільки їїнепідтвердження означатиме необхідність, знову ж таки пропрацювання з ними повторної редакції. Я хочу сказати, що вчора кілька наших колег на моє прохання не відгукнулись і поставили, так би мовити, на підтвердження ці правки. І зараз вже ми маємо питання з боку Венеційської комісії. Вони вже зацікавились, яким чином ми будемо діяти в такому випадку. Я змушений був назвати, що це за фракції і як вони на це реагували, тому… бо вони нас просили поінформувати. Дякую вам. Ви наполягаєте, так? Наполягаєте. Тоді я ставлю, я правильно зрозумів, ви наполягаєте, так? Я ставлю на голосування правку 326-у. Це є пропозиція на підтвердження. І комітет, голова комітету просить зал підтримати дану правку і підтвердити її. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Голосуємо.

Поправка 327-а аналогічна за змістом із попередньою поправкою, яку ми тільки що проголосували. Звертаю увагу своїх колег, що цей законопроект розроблявся групою фахівців. Кажуть, що навіть там якісь кошти виділялися. Це було публічно показано по телевізору, як підписували, як дякували. І навіть зараз члени цієї групи виступають з телеекранів відомих телеканалів і розказують, як вони гарно все зробили. Так що ж вони гарного робили, якщо Венеційська комісія каже, що ні, хлопці, ви неправильно, негарно робили? Треба ж якось визначитися. Якщо група фахівців це робила і Президент це підписав, так, мабуть, воно потрібно для України? Так треба повертатися до президентського тексту законопроекту і хай працює саме так, як визначено в першому варіанті цього законопроекту. Прошу поставити на голосування… ГОЛОВУЮЧИЙ.

будь-яка зараз спроба, так би мовити, організувати ці правки, затягне в процесі розгляд цього законопроекту. І, безумовно, як на мене, от ми зараз всі говоримо, всі засоби масової інформації, в цій сесійній залі я чую тільки довкола одних правок, правка, яка не визначена, як з нею бути. Мені здається, що ще гірше і складніше буде, якщо ми домовимось по тій правці, але по дорозі розгубимо всі ті інші правки, які погоджені. І це означатиме, що ми все рівно не можемо до того часу, поки неперепогодимо їх, приступати до розгляду закону в цілому. Тому просив би вас, якщо можна, зараз на цьому не наполягати, тому що це, справді, по факту, давайте будемо об'єктивні, ускладнить підбір таких кандидатів. У нас в Україні громадян України, які мають можливість підпасти під такі критерії, практично немає, це одиниці. Ми не зможемо навіть сформувати мінімальний склад суду. І потім Україну звинувачуватимуть в тому, що ми зумисно. Ми ж зараз понизили, якщо раніше була плаваюча цифра, то могло бути кілька суддів і вони працювали, це була редакція першого читання президентська…

Добре, дам слово, якщо ви знімете. Будь ласка,Купрієнко включіть мікрофон. постановки голосування на підтвердження цієї правки. Але дуже велике питання в мене. А чим думали, коли писали цей закон? Чи коли писали ці тексти не розуміли, що таких людей в Україні немає? Чи ті, що писали тексти, підписували, не читали, що там написано? Невже було з самого початку незрозуміло, що, ну, немає таких людей в Україні. Але ж писали, теж давали консультації іноземні наші партнери, тільки, можливо, з іншого боку океану. Так давайте визначимося, хто нам буде закони писати: чи ті, що на Заході, чи ті, що за океаном, - щоб знати хоча би нам,

Логіка першого читання була інша, там не встановлювалась мінімальна межа, і таких людей могло би бути хоча би кілька для того, щоб суд міг розпочати свою роботу. Зараз ми поміняли концепцію і встановили 35 осіб як мінімальну межу. І ми не знаємо, може таких осіб і є 50, а може немає, може їх взагалі 50, а на конкурс жоден не подасться.

Прошу, народний депутат Усов, включіть, будь ласка, мікрофон. Прошу поставити на голосування правку 329. І шановний пане головуючий, здається, ви пропустили 328-у також. ГОЛОВУЮЧИЙ. Так-так, будь ласка. Ви будете виступати по 328-й? Буду наполягати по 328-й, 329-й, 330-й, 334-й. Дякую. Дякую вам. Прошу голову комітету прокоментувати. "може бути призначений" зсередини речення хоче, щоб ми його поставили вище, після слова "Вищого антикорупційного суду може бути призначений". Це редакційна правка, і літредактори наполягають на тому, що більш правильно і грамотніше з точки зору стилістики української мови так, як є в редакції комітету. Просив би зараз не ставити під сумнів їхній високий професіоналізм. Ви наполягаєте, автор поправок? Так? Тоді прошу ставити на голосування, 328-у спочатку поправку. Прошу голосувати. За-29 Рішення не прийнято. Будь ласка, 329 поправка. Прошу голосувати. За-16 Рішення не прийнято. 330 поправка. Прошу голосувати. За-20 Рішення не прийнято. 331 поправка, будь ласка, прошу голосувати.

338-а. Не наполягаєте. 339-а. Прошу, народний депутатРябчин. 10:36:03 РЯБЧИН О.М. ОлексійРябчин, фракція "Батьківщина", Донеччина. По-перше, дякую комітету за те, що врахували більшість моїх правок, які були узгоджені, в тому числі Ця правка стосується узгодження цього законопроекту з законопроектом про судоустрій та статус суддів, де судді можуть бути не менше 30 і не старше 65 років, у нас зараз є не менше 35 років. правка, мене обурює той факт, що міжнародна спільнота вимагає від України, щоб вони мали право контролювати призначення суддів, тому що наша українська владаманіакально хоче контролювати все: суддів антикорупційного суду, суддів Вищого суду, на призначення НКРЕКП, призначення, я не знаю, контроль над всім, чим тільки можна. Готували зараз законопроект про дипломатичну службу, тому що Президент хоче особисто контролювати дипломатів, ми все хочемо контролювати. Відпустіть кулачок, розіжміть його, дайте створити нормальний антикорупційний суд за усіма вимогами з Венеціанською комісією, і буде нормальна в Україні боротьба з корупцією. Дякую. Дякую. Прошу прокоментувати комітет. певна дилема правнича: в Конституції чітко написано мінімальний вік судді 35 років, в Законі про судоустрій ця нормапродубльована. Але Закон про Вищий антикорупційний суд – це закон з певними особливостями з точки зору кваліфікаційних вимог до суддів. І Венеційська комісія вважає, що якраз цей суд – це суд, де мають бути, вибачте, доросліші і більш досвідченіші люди для того, щоб вони могли приймати більш помірковані, виважені і законні рішення, зважаючи на свій життєвий досвід. І ми тут з ними погодились, раз ми вже апріорі допускаємо певні особливості в цьому законі, то ця особливість не є такою надмірною. Що стосується верхньої межі, ми зумисно її не ставили, це означає, що відповідно до Конституції в загальному порядку діятиме 65-річна стеля перебування на посаді судді. Тобто особа, яка досягне 65-річного віку як суддя Вищого антикорупційного суду… Дякую. Ви наполягаєте? Прошу голосувати, поправка номер 339. За-25 Рішення не прийнято. Поправка номер 340. Не наполягаєте. 341. Не наполягаєте. 345. Не наполягаєте. 347 поправка. Не наполягаєте. 348. Не наполягаєте. 349. Не наполягають. 351. Не наполягаєте. 353. Не наполягаєте. 355. Не наполягаємо, народний депутатВадатурський. 456. Прошу, народний депутат Юзькова. Тетяна Юзькова. Я наполягаю на розгляді моєї правки складом Верховної Ради, зважаючи на наступне. Я погоджуюсь з головою нашого комітету в частині того, що верхня межа визначена і Законом про статус суддів, і Конституцією України. Але зазначена стаття, мова йде про частину другу статті 7 Закону про Вищий антикорупційний суд, визначає нижню межу для призначення на посаду суддів. Тому я пропоную визначити цю межу, починаючи з 35 і закінчуючи 65 роками. Тобто на момент призначення. Дякую і наполягаю на голосуванні. Дякую. Прошу комітет прокоментувати. в тому, що ми в цьому законі тільки особливості виписуємо до кваліфікаційних вимог, і такою особливістю є підвищення нижньої межі до 35 років. А оскільки верхня збігається з базовою конституційною моделлю, то це не є особливістю цього закону, і тоді немає сенсу відтворювати його як особливість, що апріорі означатиме, що діятиме загальна конституційна норма. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Прошу голосувати. 356 поправка, прошу голосувати. За-26 Рішення не прийнято. Наступна поправка - номер 360. Ще раз? Прошу, народний депутат Береза. Правка 357 на підтвердження, я хочу побачити, як зала підтримає, того що представники Радикальної партії просять, щоб виключили словосполучення "має значний досвід здійснення у міжнародних міжурядових організаціях чи міжнародних судових установах за кордоном професійної діяльності у сфері права з питань протидії боротьби з корупцією". Я хочу, щоб зала підтримала це, тому що дуже цікава пропозиція, і зараз на підтвердження, будь ласка. Прошу комітет прокоментувати. 10:42:03 КНЯЗЕВИЧ Р.П. Ну, друзі, ми ж уже це питання вирішили, колега Купрієнко погодився, він зняв свої аргументи, і ми врахували ці норми в іншій правці. Тому зараз голосування за цю правку вже не матиме значення, бо вже вона врахована в іншій редакції іншої статті. Але логіка полягає в тому, я вас розумію, що наші колеги з Радикальної партії, одна колега пропонує вилучити цю норму, а інший колега, треба, каже, залишити, щоб показати, що в нас є такі професіонали. Ну, а це питання до внутрішньої, скажімо так, фракційної дискусії, а не до комітету.

Наполягаєте? Прошу, ставлю на голосування поправку номер 357 на підтвердження. Комітет просить підтримати. За-77 Рішення не прийнято. Наступна поправка - номер 360. Прошу, народний депутатВадатурський. Шановні колеги, пропонується дуже проста поправка. У частині 2 статті 7 після слів "практики Європейського суду з прав людини" додати слова "понад п'ять років". Дуже проста і зрозуміла поправка. Чому? Тому що, ну, що це буде за практика, якщо буде там менше, наприклад, півроку чи рік? Прошу поставити на голосування. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу комітет прокоментувати. Я, якщо можна, просив би колегу не вимагати ставити на підтвердження, бо цієї норми вже нема, ми її вилучили. І тому у вас є практика до тієї норми, яка вилучена… пропозиція до тієї норми, яка вилучена. Ну, вона не матиме жодного сенсу, результати голосування не впливатимуть на результати другого читання. Народний депутат Вадатурський, ви наполягаєте на голосуванні? Прошу голосувати. 360 поправка, прошу голосувати. За-28 Рішення не прийнято. Наступна поправка - номер 361. Прошу, народний депутат Сидорович. Руслан Сидорович, фракція об'єднання "Самопоміч". Я зараз хочу повністю погодитися з головою Комітету з питань правової політики і правосуддя, що критерії до суддів до Вищого антикорупційного суду повинні бути сформульовані таким чином, щоби ми могли потенційно залучити максимально широке коло, для того щоби ми не завалили можливість створення, теоретично навіть, на старті цього суду. Саме тому фракція "Об'єднання "Самопоміч" пропонує у статті 7 у частині другій абзаці один слова "громадянин України може бути призначений не молодше 35 років, який має значний досвід здійснення у міжнародних, міжурядових організаціях чи міжнародних судових установах за кордоном професійної діяльності у сфері права з питань протидії та боротьби з корупцією, володіє знаннями та практичними навичками застосування сучасних міжнародних антикорупційних стандартів і найкращих світових практик у сфері протидії та боротьби з корупцією, практики ЄСПЛ та відповідає одній із таких вимог" замінити на "може бути призначений на може бути призначений громадянин України, який за результатами кваліфікаційногооцінення підтвердив здатність здійснювання..." Будь ласка, 10 секунд. СИДОРОВИЧ Р.М. Тобто в такий спосіб ми розширюємо можливість потенційних кандидатів, а питання доброчесності і професійності ми залишаємо на вирішення Громадської ради міжнародних експертів і Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

вкрай необхідним вже на етапі кваліфікаційного оцінювання. Але ви знаєте, що і кваліфікаційне оцінювання, яке ви колись проходили, і зараз проходять, і те, яке буде, воно в себе включає також розділ: знання практики Європейського суду з прав людини, те, що називається обов'язкова програма, через яку вони не можуть переступити. Більше того, ми пішли далі, якщо пригадуєте, і ми передбачили, що ті судді, які будуть вже суддями, вони обов'язково протягом кожного року повинні проходити в Школі суддів України якраз практичний курс з точки зору кращих світових практик в сфері боротьби з корупцією, в тому числі практики Європейського суду з прав людини. Тобто ми просто перенесли це вже як підвищення кваліфікації, виходячи з того, що апріорі ті кандидати, які претендуватимуть на такі високі посади, мусять бути ознайомлені Європейським судом... практикою

За-52 Рішення не прийнято. Наступна поправка - номер 362. Не наполягає. 363. Не наполягає. 364. Прошу, народний депутатДемчак. Демчак, "Блок Петра Порошенка". Знову ж таки правка стосується вимог до суддів. У нас є дискусія про те, чи можуть бути ті особи, які мають міжнародних досвід, призначені на цю посаду. Я пропоную не виключати цю норму і правку прийняти у такій редакції. "На посаду судді Вищого антикорупційного суду може бути призначений громадянин України не молодший 35 років, який має значний досвід здійснення професійної діяльності у сфері права, з питань протидії та боротьби із корупцією та/або це ключовим є – має досвід професійної діяльності у міжнародних міжурядових організаціях чи міжнародних судових установах за кордоном". Таким чином, щоб не виключати можливості, в тому числі і з внутрішнім досвідом, і з міжнародним досвідом претендентів на цю посаду. Дякую. Прошу комітет прокоментувати. організації там, я не знаю, з питань дітей, і не має жодного стосунку до боротьби з корупцією. Ми зумисно поєднали ці два критерії з самого початку, але зараз це вже не має жодного сенсу, бо я кажу вам, що в тій редакції, яка до другого читання врахована, ця норма вилучена. Тому, як на мене, давайте ці питання вже більше не піднімати, бо в мене, я вже всі коментарі, які міг з цього приводу, дав. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ви наполягаєте, так? Прошу голосувати. 364 поправка, прошу визначатись.

За-27 Рішення не прийнято. Наступна поправка - номер 367. Не наполягає народний депутат. 368-а. Не наполягає. 370-а. Прошу, народний депутатЛевченко.

занадто вимогливі, які були прописані в першому читанні, які би відсікли переважну більшість логічних претендентів на посаду суддів Вищого антикорупційного суду. І справді, така зміна до законопроекту була внесена. Але я хотів би все ж таки наполягти на одному моменті. Справа в тому, що ми також прописували і пропонували, що у кандидата мають бути фактичні навички і знання щодо практики Європейського суду з прав людини. На жаль, цього в другому читанні, в тому варіанті, який запропонований, немає. Ми вважаємо, що це, власне кажучи, важлива вимога до такого кандидата. І тому просимо, будь ласка, все ж таки нашу правку поставити і підтримати. Дякую. Я вже в принципі давав коментарі, коли коментував правку Сидоровича. Ще раз поясню. Практика Європейського суду з прав людини – це невідкладна, невід'ємна, основна частина тестів, які проходитимуть кандидати у стосується цієї практики. Ця практика з точи зору боротьби з корупцією є сталою, вона не така велика. Якщо ця практика буде розширюватись на перспективу, ми зараз не розуміємо і не знаємо, яка практика буде далі. То ми передбачили спеціальний порядок. Щороку ці судді проходитимуть в Школі суддів України практику щодо нової практики, вибачте за тавтологію, Європейського суду з прав людини. І зараз писати про ту практику, якої ще немає, ну, це неправильно. Давайте виходити з того, що є. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати.

Рішення не прийнято. Наступна поправка номер 379. Прошу, народний депутатСаврасов. ТетянаРичкова, 27-й округ, місто Дніпро. Я прошу абзац перший частини другої статті 7 законопроекту викласти в такій редакції: "На посаду судді Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду може бути призначений громадянин України, не молодший тридцяти п'яти років, який має бездоганну репутацію…" - і далі вимоги по тексту. Дякую. Дякую. Прошу комітет, будете коментувати? пані Тетяни, вона просто, вона поглинається нашими правками. Тому просив би не наполягати, бо ми фактично її врахували, тільки в іншій редакції. Дякую. Дякую. Ви наполягаєте на голосуванні? Ні. Добре. Наступна поправка номер 372, народний депутат Усов. Наполягає? Ні. 373. наполягає. 374. Прошу, народний депутат Демчак. 10:53:20 ДЕМЧАК Р.Є. Задача розширити можливість залучення більшої кількості претендентів на посаду суддів антикорупційного суду. І суть правки заключається в тому, що має стаж роботи бути на посаді не тільки касаційного суду, а і, можливо, апеляційного, апеляційної інстанції не менше п'яти років. Все залишається так, як було, тільки ми розширюємо спектр досвіду до апеляційної інстанції. Прошу правку поставити на підтвердження.

і касаційну, прибравши першу інстанцію. Мені здається, що це невірно, тому що ми таким чином дискримінуємо підхід до суддів, які перебувають на посадах в місцевих судах. Це суперечитиме Конституції, і тому прошу не підтримувати таку пропозицію.

За-23 Рішення не прийнято. Наступна поправка - номер 375. Не наполягає. 376. Не наполягає. 377. Прошу, народний депутат Сидорович. Руслан Сидорович, "Об'єднання "Самопоміч". Ще раз хочу наголосити, ми прекрасно розуміємо, що в Україні людей, які володіють необхідними моральними, професійними якостями і які за цих умов ще бажатимуть іти працювати в цей суд і покласти себе на вівтар боротьби з топ-корупцією, багато не буде за визначенням. І їх треба шукати і серед суддів, і серед прокурорів, і серед адвокатів, серед тих людей, які володіють знаннями. Саме тому ми пропонуємо у статті 7 у частині другій пункту 2 після слів "на посаді судді" та перед словами "не менше 5 років" додати слова "або прокурорами". Тому що я переконаний, що декілька прокурорів в Україні можна буде знайти, які готові будуть працювати в Вищому антикорупційному суді і покласти себе на вівтар боротьби з корупцією.

що тут є фактичнобланкетна норма до Закону про судоустрій і статус суддів, я вже пояснював, де написано, що кваліфікаційні вимоги до суддів вищих спеціалізованих судів в частині, в тому числі, які це мають бути судді і чи це мають бути тільки судді, має співпадати з вимогами на призначення на посаду суддів апеляційних судів. А там йдеться тільки про суддів, які мають відповідно п'ятирічний досвід перебування на посаді, також адвокатів і науковців, які мають семирічний досвід Дякую. Прошу голосувати.

Руслан Сидорович, "Об'єднання "Самопоміч". Справді, коли ми говоримо про створення Вищого антикорупційного суду, ми повинні туди просити людей з більшим життєвим досвідом, тому що досвід приходить лише з віком. Буває, звичайно, так, що вік приходить і без досвіду, але для того, щоб таких ситуацій не було, має працювати Громадська рада міжнародних експертів і Вища коли ми говоримо про суддів апеляційної інстанції, то ми повинні туди набирати людей, які мають ще більший життєвий досвід, ми не говоримо тут про професійні знання, але ще більший життєвий досвід, тому і професійний в першу чергу. Тому ми говоримо, що досвід для суддів апеляційної інстанції повинен становити не менше семи років, в той час, коли для суддів першої інстанції такий досвід ми пропонуємо залишити на рівні 5 років. Прошу підтримати дану поправку. Дякую. Прошу комітет, будете коментувати? 10:58:19 КНЯЗЕВИЧ Р.П. Дякую, Руслан Михайлович. Ви знаєте, що у нас під час роботи робочої групи була з вами спільна дискусія з Венеційської комісією, в тому числі з приводу того, що, дійсно, мали би бути якісь різні підходи до конкурсу, якщо йде мова по факту формування двох судів в одному. Але позиція наших партнерів, Венеційської комісії, полягає в тому, що ми йдемо про інституцію як суд, а не про формування палат всередині суду, бо до однієї інституції має бути один підхід. Таким чином, кажуть, ви ж під час формування, наприклад, Верховного Суду не встановлювали різні підходи для різних касаційних судів і для Великої палати? Це те саме, на думку наших колег, і ми тут пристали на їх позицію, для того щоб зараз, так би мовити, непереузгоджувати її з самого початку. Дякую. Прошу голосувати. За-50 Рішення не прийнято. Наступна поправка номер 379. Прошу, народний депутатСаврасов. Добрий день. Хотів би підтримати свого колегу і сказати, що досвід необхідний нам в апеляційному… в антикорупційному суді. Пункт 1 частини другої статті 7 викласти в такій редакції: "Має стаж роботи на посаді судді не менше трьох років". І також наступна правка, 380-а, хочу, щоб її поставили теж на підтвердження: у пункті 1 в частинні другій в статті 7 додати слова "а для зайняття посади судді Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду - не менше шести років". Дякую. Обидві поправки поставте на підтвердження. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Прошу комітет коментувати. 11:00:13 КНЯЗЕВИЧ Р.П. Я дякую пануСаврасову за позицію. Ну, я вже, в принципі, прокоментував. Я думаю, що ми не можемо зараз знижувати п'ятирічний строк для майбутніх суддів антикорупційного суду, які вже є суддями, оскільки це суперечитиме нормам Закону про судоустрій. А що стосується суддів Апеляційної палати, я щойно вже озвучив позицію, коли коментував поправку нашого колеги Руслана Сидоровича. теоретично вважає, що це дискусія може бути, але на цьому етапі ми погодились з позицією Венеційської комісії , що раз ми говоримо про одну судову інституцію, то мають бути уніфіковані підходи до формування суддів всередині цієї єдиної інституції. Адже Апеляційна палата – це не самостійний судовий орган, це все ж таки підрозділ єдиного судового органу. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Прошу голосувати спочатку поправку номер 379, прошу визначатися.

За-33 Рішення не прийнято. Наступна поправка - номер 389. Так само прошу підтвердити, визначитися голосуванням. 380-а, прошу. За-46 Рішення не прийнято. Наступна поправка - номер 381. Прошу, народний депутат Голуб. Дякую. Вельмишановна Оксана Іванівна! Владислав Голуб, 197 виборчий округ, Черкащина. Ми разом зі своєю чудовою колегою Світланою ПетрівноюЗаліщук пропонуємо пункт 1 частини другої статті 7 викласти в наступній редакції, що кандидат на посаду судді Вищого антикорупційного суду повинен мати стаж роботи на посаді судді або прокурора не менше п'яти років. Пояснюю логіку зазначеної правки. Наразі текст законопроекту до другого читання передбачає, що тільки ті люди, які зараз працюють на посаді судді або мали стаж роботи на посаді судді, можуть претендувати на … бути суддями Вищого антикорупційного суду. Я, звісно, погоджуюсь з логікою, що в нас прокуратура не зовсім антикорупційний орган, але є в цій структурі достатньо багато людей, які дійсно займалися чесною правоохоронною діяльністю. Ми суттєво зменшуємо коло тих осіб, які можуть претендувати на посаду судді Вищого антикорупційного суду. Саме в тому і полягає логіка нашої із Світланою Петрівною правки. будь ласка, її затвердити. Дякую ще раз за увагу. десь розділяю вашу стурбованість, але скажу, логіка конституційних змін Закону про судоустрій є іншою. І це – базові моделі, які ми мусимо витримувати. Треба було нам, напевно, думати тоді, коли ми формували каркас цієї системи, ну, так би мовити, ці речі є наслідком, а не причиною. Нам треба все ж таки виходити з того, що основні конституційні речі мають залишатися, щоби потім, не дай Бог, не підставити під сумнів конституційність цього закону, в тому числі, в цій частині. по відношенню до цього моменту, я би зараз не рекомендував залу підтримувати цю правку, тому що це суттєво означатиме, що ми міняємо концепцію підходів до підбору таких суддів. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ви наполягаєте, так? Прошу голосувати.

народний депутат Сидорович. Руслан Сидорович, "Об'єднання "Самопоміч". Я розумію, що, звичайно, конкурс відбуватиметься до одного суду як однієї юридичної особи і одної інституції. Разом із тим, я не бачу абсолютно жодних проблем, щоби Вища кваліфікаційна комісія суддів, проводячи конкурс на зайняття посад першої і другої інстанції, все ж таки розділила і уточнила деякі окремі вимоги з тим, щоби ми на рівні апеляції отримали більш досвідченіших. Професійність має бути однаково бездоганна, але більшпрофесійнійший рівень на етапі апеляції однозначно зможе забезпечити винесення більш якісніших вироків, які потім не заставлять червоніти Україну у Європейському суді з прав людини. Прошу зал підтримати дану поправку і встановити кваліфікаційну вимогу, щодо професійного досвіду на рівні 7 років для суддів апеляційної інстанції. Прошу підтримати.

Я думаю, що, дай Бог, щоби суддів з п'ятирічним досвідом було достатньо. Чи буде, якщо ми піднімемо цю планку, достатньо семирічний, я не знаю, щоби ця, як на мене, штучна перешкода не стала на шляху формування належним чином суду. ми поки що говоримо про інституцію, але ніхто ще не говорить про те, хто має безпосередньо взяти участь і де ті люди є, чи фізично вони є, чи нема, чи вони згодяться брати участь і чи вони точно підпадатимуть під ті вимоги, які ми виписуємо. Нам треба думати і про склад суду теж. Дякую. Дякую. Прошу голосувати. За-57 Рішення не прийнято. Наступна поправка - номер 384. Не наполягає. 385. Прошу, народний депутат Голуб. Дякую, Оксана Іванівна. Руслан Петрович, ну, в мене зараз звернення насправді до вас. От ви зараз будете самі собі суперечити, бо ви щойно, коментуючи правку мого колеги Сидоровича, сказали, що, дай Бог, щоби ми знайшли людей, які мають п'ятирічний стаж, А я зараз вам зачитаю редакцію до другого читання: "має науковий ступінь у сфері права та стаж наукової роботи у сфері щонайменше сім років." Тому ми з Світланою ПетрівноюЗаліщук пропонуємо редакцію пункту другого частини другої статті 7 викласти у наступній редакції: що кандидат на посаду судді Вищого антикорупційного суду має… може мати науковий ступінь у сфері права і стаж наукової роботи у сфері кримінальної юстиції щонайменше п'ять років. Бо ви ж щойно самі підтвердили, що давайте знайдемо тих людей, які погодяться на те… які мають 5-річний стаж. І ви знаєте, на жаль, інколи наші науковці, ті, хто займаються по 15 років, можуть бути далекі від тих, хто щиро займається кримінальною юстицією

Тому це, як кажуть, ви знаєте, де дві великі різниці. Справа в тім, що в Законі про судоустрій і тих змінах в Конституції чітко написано, що це мають бути кваліфікаційні вимоги, які є для суддів апеляційних судів. Для суддів апеляційних судів вимога наступна: 5-річний строк перебування на посаді судді або не менше, ніж 7-річний на посаді науковий… мат науковий стаж або адвокатський стаж. Я нічого не помилився і нічим, вибачте, не спекулюю. Я говорю те, що чітко написано в Основному законі. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Прошу голосувати.

За-68 Рішення не прийнято. Наступна поправка - номер 386. Не наполягає. 387. Не наполягає. 388. Прошу, народний депутат Юзькова. Наполягаю. Дякую. Я хочу також підтримати позицію мого колеги з комітету пана Голуба і пропоную стаж роботи для науковців і для адвокатів зменшити до 5 років. Чому? Не можна застосовувати подвійні стандарти щодо Закону про статус суддів і судоустрій. Чому? В такому випадку нам потрібно і раду… Громадську раду міжнародних експертів виключити з цього закону. Він є, як ви самі нам поясняли, він має особливості. Боротьба з корупцією в такій формі в нас не відбувається понад п'ять років, і люди не можуть мати такого стажу. Тому я пропоную стаж роботи як для суддів, для науковців і для адвокатів уніфікувати і зробити щонайменше 5 років. У будь-якому випадку ми будемо змушені вносити туди зміни до Закону України про судоустрій і… Дякую. Прошу комітет прокоментувати. 11:10:08 КНЯЗЕВИЧ Р.П. Шановні колеги, йде мова про науковців, які необов'язково повинні мати стаж боротьби з корупцією, я просив би на це звернути увагу. Йде мова про те, що вони повинні мати науковий стаж, у тому числі в царині кримінальної юстиції, тобто мають бути, мати відношення до кримінального права. І це абсолютно не означає, що вони мають бути колишніми, скажімо, працівниками спецпідрозділів, які займалися боротьбою з корупцією, абсолютно ні. Що стосується наявності такого досвіду, це логіка, яка була закладена ще в змінах Конституції, Закону про судоустрій. Є, як на мене, виправданою, тому що практика формування Верховного Суду показала, що чим довший, чим більший досвід наукової роботи, тим краще для того, щоб людина одразу, уявіть собі, з кафедри наукової стала суддею і здійснювала в такій чутливій сфері правосуддя. Треба ж хоч трішечки уявляти, що ця людина не може тільки закінчити вуз, захистити дисертацію і одразу стати на таку серйозну посаду. Вона має пройти якийсь життєвий шлях, в тому числі зважаючи на те, що щодня… Дякую. Прошу голосувати. За-38 Рішення не прийнято. Наступна поправка номер 389. Не наполягаєте. 390. Не наполягає. 391. Не наполягає. 392. 393. Прошу, народний депутат Сидорович. Руслан Сидорович, "Об'єднання "Самопоміч". Дуже важливий насправді елемент. Він стосується кваліфікаційних вимог до осіб, які можуть кандидувати на посаду судді Вищого антикорупційного суду з адвокатського середовища. В пропонованій редакції від комітету зазначено наступне: "Має досвід професійної діяльності адвоката, у тому числі щодо здійснення представництва у суді та/або захисту від кримінального обвинувачення щонайменше сім років". В результаті цієї редакції можливість надається адвокатам зайняти посаду судді Вищого антикорупційного суду, які займалися житловими справами, сімейними справами, господарськими, цивільними, всіма іншими. Я до діяльності у парламенті 16 років займався адвокатською діяльністю, загальний мій юридичний стаж складає 20 років. Але у кримінальній юстиції у мене небагато досвіду. І наприклад, я не вважаю, що я би міг бути достойним кандидатом на посаду судді Вищого антикорупційного суду. Ми туди повинні вибирати найдостойніших і які мають достатній професійний досвід. Якщо людина ніколи не займалась кримінальною юстицією… Дякую, Руслан Михайлович, за вашу позицію. Я тільки вам нагадаю, що це точне відтворення норми Закону "Про судоустрій і статус суддів". І я вам нагадаю, що слова "у тому числі" разом з вами ми вже пізніше, після того, як закон був прийнятий і відбувався конкурс до Верховного Суду, разом в цьому залі підтримали і впровадили Закон про судоустрій, зважаючи на те, що у нас виникла велика проблема під час конкурсу у Верховний Суд. Коли, якщо б не було цих слів, то величезна кількість адвокатів, які виявили бажання бути суддями Верховного Суду, не проходили б за цими кваліфікаційними вимогами через те, що "в тому числі" означало, що дійсно вони мають мати виключно вузьку спеціалізацію. Таких осіб не так багато. давайте тоді визначимось. Ми хочемо, щоб там було більше суддів чи адвокатів? Якщо ми хочемо, щоб там було "в тому числі" достатня кількість адвокатів, то давайте залишати цю редакцію. Якщо ми її прибираємо, там апріорі буде більше суддів. Так давайте концептуальні підходи тоді визначимо і нам буде простіше рухатись. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Прошу голосувати.

вимог щодо професійної діяльності для кандидатів на судді першої інстанції, судді апеляції. Тому ми говоримо про те, що професійний досвід адвокатської діяльності для суду першої інстанції достатньо на рівні 5 років, а для суддів апеляційної інстанції має бути професійний досвід

Рішення не прийнято. Наступна поправка - номер 395. Не наполягає автор. 396. Народний депутат Юзькова, прошу включити мікрофон. Звісно, що кожний депутат хоче до цього суду людей, які будуть мати значний досвід. Але я вам нагадаю, що мова йде про звичайний кримінальний суд, який буде розглядати дуже обмежену кількість складів злочину і буде застосовувати виключноуголовно-процесуальний закон України. Найважливіше для них – це доброчесність, це мають бути люди чесні, люди, які змогли б витримати тиск на них збоку як захисту, так і звинувачення і це є найважливе. Тому, на мою думку, і я пропоную залишити досвід щонайменше 5 років для всіх фахівців як для адвокатів, так для науковців, так і для суддів, для всіх однаковий. Дякую. Прошу підтримати мою правку. Я можу, щоб підсумувати дискусію з цього приводу, якщо це можливо, я хочу тільки послатися на позицію Венеційської комісії, яка є в їхньому рішенні. Вона дуже, як на мене, абсолютно чітка і логічна. Вони пояснюють, кажуть, що доцільність… Пам'ятаєте, от вони оцінювали два закони: один – щодо можливості створення так би мовити палат, а інший – створення спеціального суду. Вони сказали: доцільність створення такого суду полягає в тому, що ті судді, які зараз здійснюють правосуддя, є недосвідченими. І треба піднімати відповідно і і для науковців, і для адвокатів планку для того, щоб туди приходили освічені люди. Бо якщо ми опускаємо цю планку, то сенс в такому суді взагалі відсутній. Бо тоді загальні суди можуть здійснювати ці повноваження. Тобто така логіка, як на мене, якраз визначальна для цього закону. Тобто, якщо ми її підтримаємо, то прошу всіх відмовитися від цієї ідеї, а стати на позицію Венеційської комісії. Якщо ж ви її не підтримуєте, давайте далі продовжувати дискусію. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Прошу голосувати.

За-44 Рішення не прийнято. Наступна поправка - номер 397. Не наполягає. 398. Прошу, народний депутат Заліщук. Включіть, будь ласка, мікрофон Світлані Заліщук. 11:18:24 ЗАЛІЩУК С.П. Шановні колеги! Ми разом з моїм колегою Владиславом Володимировичем Голубом подали цілу низку поправок до кваліфікаційних вимог суддів. І наша логіка наступна. З одного боку, безумовно, ми хочемо, щоби до цього соду потрапили найкращі, найгідніші судді, з досвідом, які будуть розбирати і судити найкорупційніші, найбільші справи в цій країні. Так? Але, з іншого боку, ми хочемо відкрити двері для людей з певним досвідом і хочемо створити конкурс для того, щоби у нас була можливість вибрати серед найкращих, з тих, хто вже отримав якийсь досвід правоохоронних органів, будучи на посадах суддів чи адвокатів і так далі. Тому я все ж таки наполягаю на тому, щоб ми зменшили тут період досвіду з семи до п'яти років. Дякую. Я тільки можу погодитися з позицією Венеціанської комісії, яка абсолютно логічно тлумачить свою позицію. Якщо ви з нею не погоджуєтесь, значить будемо продовжувати дискусію, але просив би пристати на цю позицію. В цій позиції сутність створення цього суду, якщо ми таку пропозицію не підтримаємо, то Венеціанська комісія допускає, немає тоді потреби створювати такий суд. Україні потрібен суд, де досвідчені люди будуть приймати надважливі рішення і не помилятися. Якщо ми дозволяємо, щоб це робили вчорашні випускники вузів, які ще жодного разу фактично не перебували в таких надзвичайних умовах життєвих, це питання дискусійне. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Прошу визначатися.

стаж практичного досвіду для кандидатів на посаду в цей суд має бути трохи менший. І з повагою, великою подякою до Венеціанської комісії, але, на мою думку, не врахована та обставина, що до цього часу ми не відновили довіру до української судової влади. Тому, на мою думку, як щонайменший термін перебування на посаді судді звичайного суду для того, щоб мати і досвід, і ще не набратися якихось корупційних ризиків для того, щоб претендувати на посаду судді Вищого антикорупційного суду. Тому прошу підтримати мою правку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Прошу голосувати.

За-69 Рішення не прийнято. Наступна поправка - номер 405. Прошу, народний депутат Сидорович. Руслан Сидорович, "Об'єднання "Самопоміч". Частина четверта пункту 7 визначає сукупні вимоги, вірніше, сукупного стажу до кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду. Тобто людини, яка має досвід і адвокатський, або і адвокатський, і науковий, або будь-яке поєднання тих досвідів, які є зазначені в частині першій і третій, з метою уніфікації підходів ми пропонуємо в частині четвертій визначити сукупний досвід для суддів першої інстанції Вищого антикорупційного суду на рівні 5 років, для суддів апеляційної інстанції на рівні 7 років. Шановні колеги, присутні в залі! Я прошу сконцентруватися принаймні у цій частині вивести єдину, спільну, консолідовану позицію щодо кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду. Прошу підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Прошу голосувати.

Рішення не прийнято. Наступна поправка номер 406. Не наполягаєте. 407. Не наполягаєте. 408. Не наполягають. 409. Не наполягають. 410. Не наполягає. 411. Не наполягає. 412. Не наполягає. 413. Прошу, народний депутат Голуб, яка це буде? Дякую, шановна Оксана Іванівна. Я по 412 правці, яку ми знову ж таки внесли зі Світланою ПетрівноюЗаліщук. А саме, ми пропонуємо частину другу статті 7 додати там пункт 5 такого змісту, що кандидат на посаду судді Вищого антикорупційного суду повинен мати досвід представлення ми виходимо із загальної практики того, коли людина може, маючи певний досвід, дійсно, обійняти посаду судді Вищого антикорупційного суду. Руслане Петровичу, і до вас знову ж таки звернення. Ви навіть під час засідання комітету нам декілька раз підкреслили, що Вищий антикорупційний суд України – це не є типова судова установа. Саме тому не можна виходити з загальної логіки, як ви кажете, якогось каркасу. Погодьтесь, що це є така важлива роль органу, яка буде в майбутньому… Дякую. Ми маємо зробити все можливе, щоб дати можливість, дійсно, людям, які: а) з одної сторони, можливо, й молоді, але знову ж таки в них немає всіх цих шлейфів з минулого, які може мати корупційні якісь...

щирі слова. Але ця правка до норми, яку вилучили. Немає норми, тому немає необхідності зараз правити. Ми досвід роботи міжнародних організацій, як і в міжнародних судових установах, прибрали на вимогу Венеційської комісії давно вже в попередніх статтях, 200 правок тому. Дякую. Дякую. Прошу голосувати. За-29 Рішення не прийнято. Наступна – 413-а. Не наполягаєте. 414-а. Не наполягає. 415-а. Прошу, народний депутатРичкова. ТетянаРичкова, 27 округ, місто Дніпро. Ця правка стосується вимог до суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду. Я прошу частину другу статті 7 доповнити "На посаду судді Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду громадянин України може бути призначені не молодшим 40 років, який має значний досвід здійснення у міжнародних міжурядових організаціях чи міжнародних судових установах за кордоном професійної діяльності у сфері права з питань протидії та боротьби з корупцією, володіє знаннями та практичними навичками застосування сучасних міжнародних антикорупційних стандартів і найкращих світових практик у сфері протидії та боротьби із корупцією, практики Європейського суду з прав людини та відповідає одній

ОлегКупрієнко. Офіційний сайт Президента України, 22 грудня 2017 року, 17:08, новина: "Експерти презентували Президенту законопроект про антикорупційний суд, який буде направлений до Верховної Ради. В нараді взяли участь засновник Фонду інновацій та розвитку Георгій Вашадзе, науковець і експерт ОБСЄ Анатолій Заєць, директор Фонду інновацій та розвитку Роман Яковлєв, науковець і експерт ОБСЄ Валентин Сердюк, заступник голови Адміністрації Олексій Філатов. Пряма мова Президента: "Я як Президент продемонстрував політичну волю. Ми це вносимо! Для мене ключова позиція – щодо врахування висновків Венеційської комісії." Так, люди добрі, чи Президент не з тими членами Венеційської комісії розмовляв, чи зараз не ті члени Венеційської комісії приїхали, кажуть, щось не так? Так давайте не будемо паплюжити закон своїми поправками і проголосуємо за закон в редакції Президента, де цілий ряд експертів ОБСЄ текст написали і нам винесли до залу. Прошу поставити на підтвердження правку, яка… ГОЛОВУЮЧИЙ. Буде комітет коментувати? Прошу. я, якщо можна, спробую ще раз до пана Олега звернутися з проханням не ставити… Ви висловили свою позицію, але прохання не ставити на підтвердження, тому що, знову ж таки, це розбалансує в цій частині закон доведеться додатково проводити необхідні консультації до цієї редакції. Я дуже вас прошу особисто, бо ви серед того кола, що назвали, мене ж не назвали. Це означає, що я маю все ж таки право до вас звернутися як особа, яка очолює комітет який, в тому числі, безумовно, прислуховувався до позиції Венеційської комісії. Мені здається, що вона є логічною і ми вже з вами цю дискусію сто правок тому провели. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Прошу голосувати.

За-81 Рішення не прийнято. Наступна – 419-а. Прошу, народний депутатШурма. Шановні колеги, дана правка стосується частини другої статті 7. Ця пропозиція стосується спрощення вимог до кандидатів на посаду судді Вищого антикорупційного суду. Також пропонується виключити із законопроекту встановлення вікового цензу для суддів Вищого антикорупційного суду, точніше, не молодше 35 років. Адже наявне положення суперечить Закону України "Про судоустрій і статус суддів", який не встановлює окремо вікові вимоги до суддів апеляційних судів, вищих спеціалізованих або Верховного Суду. Просьба підтримати цю поправку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Я перепрошую, але ви не можете виступати від імені автора поправки. Тому ми не можемо ставити на підтвердження. 420 поправка. Прошу, народний депутатЧижмарь. Шановні колеги, в даному законопроекті дуже багато розмитих вимог до кандидатів, що унеможливлює участь їх у конкуруванні, наприклад, питання значного досвіду, Україна на сьогоднішній день є членом, згідно Реєстру міжнародних організацій 79 міжнародних організацій, з яких тільки кілька займаються боротьбою або протидією корупції. В інших Україна бере, тільки співпрацює у порушених справах. Тому в мене питання: значний досвід, як його, Тому я прошу замінити просто досвідом. І друге питання. У нас немає галузі права по протидії корупції. І тому я все ж таки, оскільки ми залучені у певних справах, поставив би через кому "та/або у справах по протидії і боротьбі з корупцією". Таким чином, це би трошечки зробило чіткість понять

і тілі Конституції, і в Законі про судоустрій. І тому зараз, скажем так, їх дещо уточнювати або знівельовувати, на думку комітету, абсолютно нелогічно. І просто це не час для цієї дискусії. Напевне, дискусію таку можна було б провести, але не під час розгляду цього закону.

Власне, ця правка визначає вимогу до нових претендентів на посаду суддів Вищого антикорупційного суду такими, що володіють знаннями та практичними навичками здійснювати судочинство в справах, пов'язаних з корупцією. І потім за цими вже йде: судді, адвокати, науковці і таке інше. Ні адвокати, ні науковці не мають досвіду здійснювати судочинство. Таким чином, ми спаплюжим, власне, сам принцип, коли на посаду суддів зможуть претендувати, власне, саме судді. Тому прошу підтримати мою позицію і не підтвердити правку номер 422, проголосувавши "проти" чи не проголосувавши взагалі. Дякую, колеги. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу комітет прокоментувати. це насправді визначальна правка з точки зору кваліфікаційних вимог. Якщо ми її не підтвердимо, у нас будуть проблеми серйозні, нам треба буде тоді дійсно серйознопереузгоджувати одну з ключових правок. Я просив би, якщо це можна, не наполягати на підтвердженні. Або якщо буде наполягання, шановних колег прошу звернути увагу, сконцентруватися і обов'язково підтримати цю правку, яка в разі непідтримання, мені здається, серйозно розбалансує підходи до прийняття цього закону. Дуже дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ви наполягаєте?Да. Прошу голосувати. Комітет просить підтримати. За-119 Рішення не прийнято. Наступна поправка - номер 423. Не наполягає. 425.

Моя правка стосується частини другої статті 7, де я пропоную: "На посаду судді Вищого антикорупційного суду може бути призначений громадянин України не молодший 30 років та не старший 65 років". Чому? Вважаю, що, якщо у нас щодо суддів Конституційного Суду вікова межа встановлена, то давайте за логікою встановимо цю ж межу і для суддів Вищого антикорупційного суду. Ну, і межа не молодше 30 років, все ж таки, окрім досвіду, практичних навичок, повинний бути у таких суддів хоча б якийсь елементарний життєвий досвід. Тому не молодше 30 років – абсолютно логічна правка. Дякую. Прошу комітет коментувати. Верхню межу ми не встановлювали. Це означає, що в частині верхньої межі не буде ніяких особливостей, а отже, буде діяти загальна конституційна норма проприсічний строк перебування судді на посаді 65-річного віку. Тобто, якщо судді виповниться 65 років, він надалі не може здійснювати судочинство. Це стосуватиметься всіх судів України, окрім, як ви сказали, Конституційного. Тому що там особливий конституційний порядок. Ви знаєте, що ми строк перебування на посаді судді Конституційного Суду підвищили до 70 років. Тому цей строк не може бути підставою для 65-и, тому що він дещо різниться. А для судів загальної юрисдикції всі без винятку судді можуть перебувати на посаді 65 років. Давайте тут вже не відходити від конституційної логіки, щоб не ставити під сумнів… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Прошу голосувати.

Моя поправка також стосується питання, яке – критерії до судді Вищого антикорупційного суду. Вона відхилена незрозуміло чому. Якщо в тій нормі, яка зараз є в проекті, якраз моя пропозиція стосовно того, що суддя антикорупційного суду не може бути молодший 30 та та не старший 65 років, має бути встановлена. Чому. Тому що не може бути ситуація, коли до суддів, зокрема Верховного Суду, віковий ценз є нижчим, ніж до суддів Вищого антикорупційного суду. Тому я вважаю, що потрібно встановити, що суддею Вищого антикорупційного суду може бути громадянин України не молодший 30 років і не старший 65. І, крім того, потрібно чітко вказати, який же строк чи кількість років має бути досвід особи у діяльності міжнародних організацій з протидії та боротьби з корупцією. Прошу підтримати мою поправку. Дякую. Прошу голосувати. За-42 Рішення не прийнято. Наступна поправка - номер 427. Не наполягає. 428. Прошу, народний депутат Рибалка. Сергій Рибалка, фракція Радикальної партії Олега Ляшка. Я хочу ще раз наголосити, що наша фракція в першому читанні голосувала за Закон про створення антикорупційного суду. І ми думали, що в нас буде дискусія і на базі комітету, і в цьому залі. Але ми бачимо, що 95 парламентарів не враховані і деякі з них сьогодні перекликаються, є однакові чи взаємопов'язаними. Моя правка стосується вимог до суддів Вищого антикорупційного суду. Я вважаю, що на посаду судді антикорупційного суду може бути призначена людина не молодше 35 років та відповідає таким вимогам: стаж роботи на посаді судді не менше 5 років; має науковий ступінь у сфері права та стаж наукової роботи у сфері права найменш 7 років; має досвід здійснення у міжнародних міжурядових організаціях чи судових установах і має досвід професійної діяльності адвоката щонайменш 10 років. І сукупний стаж зазначених у пунктах 1 чи 3 цієї частини роботи щонайменш 7 років. Дякую. Прошу поставити на підтвердження.

суттєво радикально цього строку, а ви пропонуєте збільшити до 10 років для адвокатів. Тому якраз середньозважена цифра 7 років і залишається, мені здається, в тілі закону, і це вірно. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. І прошу голосувати.

За-25 Рішення не прийнято. Наступна поправка - 429. Не наполягає. 434. 430-а. Будь ласка, народний депутатКупрієнко. На підтвердження. ОлегКупрієнко, фракція Радикальної партії Олега Ляшка. Шановний народе України, який зараз нас дивиться і слухає. Довожу до відома: із 447 статей статей "Особливої частини" Кримінального кодексу України корупційних статей аж 19. Тобто суддя, який обирається чи призначається суддею антикорупційного суду, має знати аж 19 статей Кримінального кодексу, і, звісно, Кримінально-процесуальний кодекс. А ми зараз тут ламаємо списи уже не першу годину: 5 років, 7 років – та за три тижні можна 19 статей вивчити, головне, щоб людина була чесна і порядна. Але, повертаючись до того, що гарант Конституції сказав, що він погодив з Венеційською комісією законопроект, я пропоную поставити на підтвердження поправку і залишити все-таки законопроект в редакції Президента. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Прошу голосувати. Комітет просить підтримати це на підтвердження. За-44 Рішення не прийнято. Наступна поправка - номер 434.

Шановні громадяни України, вітаю вас, нарешті, що іде вже розгляд цього вирішального для боротьби з українською корупцією законопроекту про антикорупційний суд. можливо, вже протягом найближчих місяців ми отримаємо орган, який буде саджати нарешті корупціонерів до в'язниць і повертати гроші до бюджету України. А моя поправка, вона стосується розширення кола претендентів до антикорупційного суду і до Вищого антикорупційного суду. Тому що зрештою все одно вони потім будуть відсіюватися на доброчесність чинедоброчесність. Але я вважаю, що мають бути ширші можливості для балотування в цей антикорупційний суд. І тому розширяємо їх за рахунок того, щоб досвід знижувати до 5 років, дати можливість так само і колишнім працівникам прокуратури брати участь. Тому що, я знаю, в прокуратурі є багато чесних людей, які не піддаються тиску, зокрема, серед тих, хто розслідує злочини на Майдані в департаменті спеціальних розслідувань зокрема. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Я прошу голосувати. На повному врахуванні наполягає депутат. За-44 Рішення не прийнято. Наступна поправка - номер 434. Наступна поправка - 435. 436. Прошу, народний депутат Лапін. Шановні колеги, 436 і 442 поправки можна знімати, тому що ми не підтримали 325-у, тому я не наполягаю, і 442-у також. Дякую. 437-а. Не наполягає народний депутат. 438-а. Не наполягає. 439-а. Не наполягає. 440-а. Не наполягаєте. Я оголошувала - 435. Прошу, народний депутатНімченко, 435 поправка. Німченко, Василь Іванович, "Опозиційний блок". Стосовно поправки до статті 7. Шановні колеги, давайте ми подивимося, про що йде мова, що нам пропонують в цьому законі. "Кандидуючі мають знання та практичні навички, необхідні для здійснення судочинства у справах, пов'язаних з корупцією, та відповідають таким вимогам…" Хто це визначить? Це чітко протирічить статті 8. Друге. Якщо йде питання про конкретні дані до кандидатів, подивіться, будь ласка, якщо 35 років, то який його повинен бути стаж, якщо людина починає працювати навіть з 20 років. І тому пропонувалося внести уніфікований, єдиний підхід: для всіх встановити 10 років, оскільки йде питання про Вищий антикорупційний суд. Люди, зрозумійте, Верховний Суд не може піти працювати… Дякую. Прошу голосувати, 435 поправка. За-36 Рішення не прийнято. Наступна: 443-я. Не наполягає. 444-а. Прошу, народний депутатРізаненко, 444 поправка. визначені частинами другою, п'ятою статті 69 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", не можуть бути суддями. А хто це? Переходимо до Закону про судоустрій і читаємо, що не можуть бути призначені суддями громадянин, який визнаний судом обмежено дієздатним або недієздатним, має хронічні психічні чи інші захворювання, має незняту чи непогашену судимість Моя пропозиція була не дати можливість призначити суддями таких осіб, але дана поправка відхилена. Я однозначно наполягаю на тому, що не можна призначати недієздатних осіб і психічнохворих осіб суддями даного суду. Я з повагою до колегиРізаненка хочу сказати, що це відображено в першій частині цієї статті. Там загальна є норма про те, що кандидат має відповідати вимогам, передбаченим Конституцією та Закону про судоустрій. І тоді, якщо є загальна норма, немає потреби в кожній спеціальній нормі її відтворювати, бо діятиме загальна норма. Виходячи з цієї логіки, ми не хотіли перевантажувати, щоб в кожному реченні додатково дублювати те, що ми визначили як загальна засада. Дякую. Подивіться, будь ласка. Дякую. Прошу голосувати. За-37 Рішення не прийнято. Наступна поправка

На наполягає. 450. Прошу народний депутат Агафонова. 11:49:22 АГАФОНОВА Н.В. Шановні колеги, моя правка стосується, я пропоную зняти обмеження на право зайняття посади судді Вищого антикорупційного суду. Ми надаємо можливість стати суддею Вищого антикорупційного суду суддям, але в той же час ми блокуємо можливість навіть податися на конкурс особам, які працювали в правоохоронних органах, у прокуратурі, в НАБУ та інших правоохоронних органах. мене питання: це питання професійності або доброчесності. І тоді, якщо професійності, то, будь ласка, надайте відповідь чим, наприклад, адвокат, який працює в одному процесі з прокурором, є кращим за прокурора? А якщо питання в доброчесності, то питання наступне. наступне. Чим, наприклад, суддя, який працював навіть там до всіх наших судових реформ, які обіймав цю посаду, може і вважає це вже доброчесним, а інша особа, яка там, наприклад, була прокурором, вона недоброчесна? Тобто, таким чином, ми з самого початку створюємо касти,

не може претендувати з точки зору підходу на зайняття такої посади. Тому що підхід, в тому числі який підтверджується позицією Венеційської комісії, наступний: якщо ця особа представляє орган, щодо якого здійснюється підсудність і видає підслідні ті справи, які належать до підсудності Вищого антикорупційного суду, то в неї апріорі за визначенням може бути конфлікт інтересів під час здійснення повноважень. І щоби не допустити навіть теоретично навіть такого конфлікту інтересів наші європейські партнери, зрештою ми погоджуємося з такою логікою, пропонують такий підхід. Крім того, вони пропонують підхід:деполітизувати можливий, значить, Вищий антикорупційний суд з точки зору впливу в ньому будь-якого політичного. І тому пропоную залишити заборону тих осіб, які займають політичні посади. Тобто це є такий загальний підхід, який, мені здається, логічний в цьому випадку.

За-39 Рішення не прийнято. Наступна, поправка номер 451. Не наполягають. 452-а. Не наполягають. 453-я,453-я. Народний депутат Німченко, ви не наполягаєте?

"Засновник фонду інновацій та розвитку Георгій Вашадзе повідомив, що законопроект про антикорупційний суд включає в себе найкращу міжнародну практику в різних країнах, експертні рекомендації фахівців ОБСЄ та висновки Венеційської комісії". Науковець і експерт ОБСЄ Анатолій Заєць розповів, що цей проект Закону був розроблений на основі концепції, яка була вироблена експертами під егідою ОБСЄ. Зараз нам розказують, що Венеційська комісія щось не те побачила в цьому законопроекті. Зокрема, моя поправка стосується англійського слова during впродовж або протягом. Так от, в законі застосовано слово "впродовж", яке в українській мові використовується, як правило: впродовж річки, впродовж вулиці. А відносно часу є українське слово "протягом", не "сквозняком" – "протягом". Пропоную замінити українське слово "упродовж" на правильне, логічне слово "протягом".

За-40 Рішення не прийнято. Повертаємося до 453 поправки. Народний депутатНімченко. Я прошу народних депутатів слідкувати уважно за оголошеннями номерів поправок. Прошу, народний депутатНімченко. 11:54:03 Шановні колеги, моя пропозиція про виключення цієї норми, яка передбачає недопустимість професії і недопустимість приймати участь у конкурсах, комісіях на предмет зайняття посади судді Вищого адміністративного… антикорупційного суду є дискредитацією людей за професією. Подивіться, тавро поставили на всіх правоохоронних працівників, тавро поставили на всіх працівників виконавчої влади, яким заборонено доступ до прийняття участі і можливості реалізувати себе в в цьому направленні. Тому ясчитаю, що це прямо відкрито антиконституційна норма. Я далекий від мислі, про що цю норму Венеціанська… Прошу голосувати, перепрошую. За-31 Рішення не прийнято. Наступна поправка - номер 455. Прошу, народний депутат Юзькова. Я в цілому погоджусь з тим, що має бути негативнийбар'є'р щодо можливості осіб брати участь навіть у конкурсі на зайняття посади судді Вищого антикорупційного суду України, але я вважаю, що потрібно знизити ценз, строковий ценз, і пропоную визначити цю норму, що зазначені особи, які протягом останніх п'яти років займали зазначені посади. Це, по-перше, збільшить можливість… кількість людей прийняти участь у конкурсі, а по-друге, якось буде відповідати тому строку, впродовж якого вже… вибачте, протягом якого боротьба з корупцією відбувається в зазначеному напрямку. Дякую і прошу підтримати. Дякую. Прошу голосувати. За-28 Рішення не прийнято. Наступна поправка 456-а. Не наполягає. 457-а. Не наполягає. 458-а. Не наполягає. 459-а. Прошу, народний депутат Сидорович. Руслан Сидорович, "Об'єднання "Самопоміч". Ми, безумовно що, підтримуємо ідею того, що певним категоріям осіб спеціальним законом має бути передбачено обмеження доступу до посади суддів Вищого антикорупційного суду. Разом з тим, ми вбачаємо недоцільним не давати можливості кандидувати до Вищого антикорупційного суду особам, які працювали в Національному агентстві з питань запобігання корупції, Національному агентстві України з питань виявлення розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, Антимонопольному комітеті України, Рахунковій палаті, центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізовує

співробітники НАБУ чи САП не повинні бути, то так само співробітники органів, до прикладу НАЗК чи Агентство по повернення актів, на звернення яких НАБУ зобов'язане внести до ЄРДР кримінальне провадження, теж не повинні бути, бо це первинна ланка, а НАБУ, так би мовити, вже є наслідком того, що створює підсудність цього суду. Тому мені здається, що це абсолютно зрозумілий ланцюг, який логічний з точки зору законопроекту. Прошу не підтримувати цю пропозицію. Веде Ставлю на голосування. Хто підтримує поправку 459, прошу проголосувати. Комітет її відхилив. Будь ласка. За-55 Рішення не прийнято. Колеги, давайте найдемо поправку, з якої ми після обіду зайдемо. Я буду зачитувати, ви називайте. 460-а.

Ні, ви не почули, це ми в неї зайдемо в 12:30, щоб ви орієнтувались, що після перерви ваше слово буде першим, щоб просто ви були на місці і зможете задати цю поправку до голови комітету. Отже, ми завершили на правці 471. І ми після перерви з неї продовжимо наш розгляд. А зараз я оголошую перерву на 30 хвилин згідно Регламенту, будь ласка.

Дякую. Отже, ми завершили на поправці 471-й. І я надаю слово її автору – Голубу. Включіть мікрофон. Дякую, Андрій Володимирович. Ну, шкода, людей в залі, безумовно, немає. Правка не буде підтверджена. Але мета цієї правки, вона є подвійна. Ну, по-перше, ми пропонуємо скоротити термін з 10 років до 5 років, коли не можна буде призначати. А також, от, шановний Руслан Петрович, отут я читаю зараз редакцію запропонованого до другого читання. Ми обмежуємо, наприклад, працівникам Рахункової палати, Антимонопольного комітету. давайте тоді йти по цій логіці і всім обмежувати. Чому тут немає, наприклад, працівників Національного банку України? Чи там святі люди сидять? Або, наприклад, працівників Адміністрації Президента України, враховуючи особливо останні журналістські розслідування, які ми бачили. давайте тоді логічно йти по цьому шляху. Тому, будь ласка, прошу підтвердити мою правку. А власне, розуміючи, що вона не буде зараз підтверджена, те, що цей законопроект буде далі вичитуватися і готуватися перед голосуванням в остаточній редакції, я пропоную включити в цю статтю також працівників Національного банку і Адміністрації Президента, які не можуть бути кандидатами

НАЗК, Агентство повернення активів, Рахункова палата, Антимонопольний комітет – звертатися до НАБУ в разі, якщо вони виявили відповідно певні речі, що можуть бути предметом кримінального кримінального правопорушення, для того, щоб внести відповідні дані в ЄРДР. Тобто це первинна ланка для того, щоб створити підслідність, що матиме наслідком підсудність цього суду. для того, щоб уникнути цей ланцюжок, запропонована така модель. Це вичерпний перелік тих органів, де в законі передбачена можливість в разі такої необхідності звернення до відповідного органу слідства. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Наполягаєте на голосуванні?

За-19 Не вистачило голосів для вирішального рішення, але є потенціал. Отже, 472-а.

ЮрійЧижмарь, фракція Радикальної партії Олега Ляшка. Шановні колеги, на жаль, в залі є не більше 60 народних депутатів. Тому голосування за правку дійсно є беззмістовне, я погоджуюсь з попереднім виступаючим. розглядався, як розглядалися зміни у комітеті і правки депутатів у комітеті в понеділок, коли взагалі вони не були розглянуті, а просто було з посиланням на те, що щось там із Венеціанською комісією погоджують, я думаю, що розгляд цього законопроекту є фарсом, немає на це, напевно, політичної волі. Тому я не настоюю на голосуванні за свою правку. Але я хотів би нагадати народним депутатам, якщо ми так будемо голосувати законопроекти і так будуть протягувати через Верховну Раду, завтра нам протягнуть міжнародні організації і Закон про землю, і будь-які інші закони і тоді це вже буде не просто зовнішнє управління, а це буде повне нівелювання парламенту. Для чого Україні парламент, який не бере участі у розгляді і затвердженні законопроектів? То може краще його взагалі ліквідувати або піти на перевибори і обрати тих депутатів, які будуть поважати високий статус народного депутата. Дякую.

Сергій Рибалка, фракція Радикальної партії Олега Ляшка. На мою думку, ця правка, вона звузить коло потенційних кандидатів до антикорупційного суду. Тому що, я вважаю, будь-які відношення з політичними партіями і навіть господарські чи одноразові консультації можуть трактуватись як відношення з політичними силами і звузять коло претендентів, які, як на мене, можуть бути фахівцями. Тобто я пропоную зробити правку в такій редакції: "Ті кандидати, які упродовж останніх п'яти років входили до складу керівних органів політичної партії". Я вважаю, що це цілком достатньо. Дякую. Будь ласка, пане Руслан. є якраз вичерпною. Тобто, якщо раніше в нас політичні партії не фінансувались за рахунок державного бюджету, то зараз вони фінансуються за рахунок державного бюджету, і в трудових відносинах перебувають сотні тисяч людей, які працюють безпосередньо в цих партіях. З точки зору законопроекту, люди, які безпосередньо працюють і мають трудові відносини з будь-якою політичною партією, не повинні бути кандидатами до складу цього суду, тому що вони апріорі є носіями певних відносин з цією політичною партією, що теоретично може мати для них наслідком певний політичний конфлікт інтересів. Дякую. Дякую. Ви наполягаєте на голосуванні? І я ставлю на голосування поправку 484 народного депутата Рибалки. Комітет її відхилив. Хто її підтримує, прошу проголосувати.

Я хотів би звернутися до шановного голови комітету. Я так розумію, що зараз, ну такий, знаєте, сізіфів труд, або monkey job, як кажуть у Великобританії, тому що депутатів немає, поправки, які зараз всі зачитують, вони трішечки не проходять. І я розумію, що ще немає домовленостей Адміністрацією Президента, чи хто веде ці домовленості з Венеціанською комісією, по самій ключовій правці, яка стосується міжнародного контролю над призначенням суддів. Чи можна сказати на всю країну, як йдуть ці перемовини: будуть закінчені, не будуть?

я нагадаю всім народним депутатам, послухайте мене уважно. Свого часу, минулої осені, я наполіг, за наполяганням багатьох депутатів, що не існує ніякого аdhoc, що ми розглядаємо всі закони за повною процедурою. Я нагадаю, як три тижні в найбільшій мірі члени вашої фракції ставили кожну поправку на голосування, і ми місяць розглядали кодекси. Так, були і обурення, але всі розуміли, це право народного депутата йти по кожній поправці. І я ні в якій мірі не налаштований зневажити позицію кожного депутата. Ми ж розуміємо, що коли йде розгляд правок, переважно в залі працюють автори правок, і ми це усвідомлюємо, і розуміємо. І в даному випадку ми, дотримуючись до йоти норми Регламенту, проводимо всі правки, які є на порядку денному. І я не можу передбачити, я вчора думав, піде швидше, але я бачу, іде надто повільно, і я розумію, що ми навіть сьогодні не встигнемо вийти на рішення. Але тим не менше ми повинні розуміти і знати, забезпечуючи право кожного з депутатів, як довго ми можемо йти до рішення. Разом з тим, хочу зазначити вам, справді, переговори продовжуються, але лишень по одній позиції, усі інші позиції є узгоджені. Друга річ, чи зал підтримує їх, але вони є узгоджені з експертами Венеціанської комісії. Ви знаєте, запросив в Україну, ми кілька раундів переговорів проводили, змістовних, багатогодинних перемовин. Лишилась одна правка, ми по ній продовжуємо узгодження. Хочу нагадати, я рекомендував, щоб її ґрунтовне обговорення ми залишили на саме завершення, перед прийняттям закону, коли в залі буде високий рівень мобілізації. І, я думаю, що таким чином ми і будемо працювати, і це правильна форма роботи. І тому не згоден з критикою, коли говорять, а для чого ми розглядаємо правки. Ми їх маємо розглядати згідно Закону України про Регламент. Дякую вам. Я ставлю на голосування 482 правку народного депутатаРябчина… КНЯЗЕВИЧ Р.П. Він не наполягає.

Шановні колеги, я пропоную підтримати дану правку, тому що вона більш конкретизує питання щодо відомостей… щодо осіб, які не можуть брати… Тобто я пропоную цю правку підтримати для того, щоб ми уточнили коло осіб і відомості, про яких внесено до Єдиного державного реєстру, що вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, щодо яких рішення суду набрало законної сили. Дякую. Будь ласка, пане Руслан. 12:44:16 КНЯЗЕВИЧ Р.П. Ми вирішили не обмежувати трирічним строком, як передбачив наш колега, а будь-які відомості, які містяться в цьому реєстрі щодо осіб, які відповідно притягалися і чинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, не можуть бути кандидатами до складу цього суду, незважаючи на те, коли вони здійснили таке правопорушення. Це позиція, мені здається, логічною. Якщо людина припустилась корупційного злочину навіть 3 роки тому, яким чином вона буде здійснювати правосуддя з точки зору без корупції справедливо і об'єктивно? Дякую вам. Я ставлю на голосування правку 492 народного депутата Лапіна, комітет її відхилив. Хто підтримує, прошу голосувати.

501-а. 502-а. Буде РоманСеменуха по 502 правці виступати, там група авторів. Будь ласка, пане Романе. 12:45:46 СЕМЕНУХА Р.С. СеменухаРоман, фракція "Об'єднання "Самопоміч". Шановні колеги, одне з ключових завдань Вищого антикорупційного суду це загалом відновити довіру до системи правосуддя. Правка пропонує, що суддями Вищого антикорупційного суду не можуть бути особи, які були членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, а також Вищої ради юстиції. Довіра в суспільстві сьогодні загалом до судової системи не перевищує 10 а більше 80 відсотків українських громадян вважають, що боротьба з корупцією провалена. Тому насправді ключове питання… ключове питання- хто буде суддями Вищого антикорупційного суду. Прошу підтримати. Дякую.

отже, комітет не проти цієї поправки, яку напрацювали багато депутатів від "Самопомочі", хочапід час обговорення в комітеті вона була відхилена. Будь ласка, визначайтеся по 502 поправці, вона має такий технічний характер. Комітет щасливий, якщо ви підтримаєте цю поправку, це те, що підслухала від виступаючого на трибуні

Шановні колеги, правка "Самопомочі" пропонує до переліку осіб, які не можуть претендувати на зайняття посади суддів Вищого антикорупційного суду, окрім колишніх членів ВККС, Вищої ради юстиції, додати "осіб, які були членами Вищої ради правосуддя", та прибрати обмеження, згідно з якими не можуть претендувати на посади суддів лише колишні члени ВККС та Вищої ради юстиції, які перебували – увага! – на посадах до набрання чинності Законом України "Про відновлення довіри до судової влади в Україні", тобто до квітня 2014 року. Ми вважаємо, що всі, хто мав той чи інший вплив, чи має, на дискредитовану судову систему, не можуть жодного морального права брати участь у такому конкурсі. Тільки ретельні,надсуворі вимоги кваліфікаційні до кандидатів, які потрібно врахувати, і очікування від створення та діяльності такого Вищого антикорупційного суду, тільки такі вимоги дадуть шанс на те, що суддями стануть доброчесні, порядні люди. Дякую. Прошу підтримати. Я просто хочу сказати, що з того часу якраз логіка була Закону про відновлення довіри до суддівської влади, що ми змінили склад цих органів і передбачили, що в складі цих органів тепер є судді. І якщо ми даємо можливість суддям загальною нормою брати участь, які перебувають на посаді судді, то так само ми зобов'язані відповідно до Конституції надати таке право тим суддям, які відряджені до роботи у Вищу кваліфкомісію чи Вищу раду правосуддя після того, як набрав чинності Закон про відновлення довіри. Якщо ми цього не зробимо, то ці судді будуть дискриміновані з точки Щоб не допускати можливості одразу закладати, так би мовити, неконституційні речі, ми відійшли від цього, тим більше, що йде мова про кілька людей буквально, якщо вони таким правом скористуються. Хоча я не певний, що вони виявлять таке бажання. Це 503 поправка, а не 530-а. 503 поправка народних депутатів від "Самопомочі". Ми почули роз'яснення авторів і комітету. Я прошу визначатися. Комітет її відхилив. 32 народних депутати підтримали, і ця поправка відхиляється. Наступна, 506-а –Чижмаря. Будь ласка, мікрофон пану Чижмарю. ЮрійЧижмарь, фракція Радикальної партії Олега Ляшка. Моя правка стосується обмеження, яке стосується брати участь у конкурсі членам Вищої які... крім тих, які набули повноваження після прийняття Закону про відновлення довіри суддів. Ну, по-перше, це дуже формальна ознака. А, з другої сторони, давайте відверто говорити, 9 із 16 цих членів Вищої кваліфікаційної... Вищої ради правосуддя, вони закінчують свої повноваження вкінці цього року, вони будуть потребувати працевлаштування. І я думаю, що як формувалася ця рада – ми знаємо, під чітким контролем Президента, і сьогодні тільки для них створюється віконечко можливостей брати участь у створенні антикорупційного суду. Я вважаю, що це є одна із тих норм, яка дає можливість Президентові зробити підконтрольний суд і такі обмеження не мають жодного значення. Тому я пропонував все ж таки заборонити всім членам Вищої кваліфікаційної комісії і Вищій раді правосуддя брати участь у формуванні антикорупційного суду, тоді це буде правильна єдина вимога для всіх. Будемо коментувати цю поправку? Будь ласка, голові профільного комітету мікрофон увімкніть. 12:51:14 КНЯЗЕВИЧ Р.П. Я хочу, щоб ми хронологічно згадали, що Закон про відновлення довіри – це закон, який був прийнятий ще до каденції чинного Президента, тому просив би не маніпулювати зі строками це перше. А, по-друге, я вже пояснив логіку. Після того, як він був прийнятий, там, відповідно до міжнародних стандартів, зараз працює велика кількість суддів, їх відповідно десь приблизно дві третини в кожному органі. технічно заборонимо їм брати участь на рівних, як всім решта суддям в Україні, вони такі самі судді, просто вони відряджені на час перебування на посаді до цих органів, це з точки зору Конституції і захисту прав людини є великим порушенням. Для того, щоб ці судді теж теоретично мали таку можливість і не створювати такого роду одразу порушення, ми якраз пропонуємо таку логіку. Якщо ви вважаєте, що вона хибна, ну, хай сесійна зала визначається. Будь ласка, голосуємо по ці поправці 506, шановні колеги. Комітет її відхилив. Поправка не приймається, 36 народних депутатів проголосували за цю поправку, вона відхиляється. Наступна поправка - 513-а.Заліщук, Голуб. Будь ласка, Голуб мікрофон.

людям, які входили до складу Міжвідомчої комісії з питань державних закупівель для створення електронної системи закупівель відповідно до Закону про публічні закупки бути, претендувати на посаду судді Вищого антикорупційного суду. Де логіка? Тобто сам факт входження – це ж не означає, що людина займалася корупцією. Якщо вона займалася корупцією, проти неї мають бути відповідні рішення. тоді це абсолютно лягає в ту канву, яку я казав перед тим. Давайте включати працівників Адміністрації Президента, давайте включати працівників Національного банку. Давайте мати якусь загальну суцільну логіку, а не просто там когось ми включаємо, а когось ми не включаємо. Дякую. Логіка запропонованої редакції виходить з логіки Закону "Про запобігання корупції", де зазначена категорія осіб віднесена до категорії особливої підвищеної корупціогенності. І відповідно ця логіка, я хочу звернути увагу, прослідковується у всьому масиві українського законодавства, що стосується відповідно цих органів, в тому числі нових підходів до проведення тендерних процедур в Україні. Я би просив цю логіку не ламати, тому що вона випливає з засадничого Закону "Про запобігання корупції". Дякую. поправка. Ми голосуємо зараз цю поправку, це 509 поправка. 513 поправка народного депутата Голуба. Прошу визначатися.

ЮрійЧижмарь, фракція Радикальна партія Олега Ляшка. Моя правка так само стосується обмеження брати участь у конкурсі осіб, які входили до Міжвідомчої комісії з питань державних закупівель або складу комітетів конкурсної комісії, утворених після зміни процедури державних закупівель. Я вважаю, це теж дуже формальна ознака. Тобто ми хочемо відсунути людей не за ознакою вчинення правопорушення, а за певними формальностями, тому знову ж таки навішуємо певні ярлики. Тобто хтось, хто працював, наприклад, до 14-го року, всі винні у всіх гріхах, а всі, хто працює після 14-го року, сьогодні святі як ангели: і вся Адміністрація Президента, і вся Банкова. Ніби корупції сьогодні в країні немає, ніби сьогодні на закупівлях не розкрадаються мільярдні кошти, ніби все це ангели, або крадуть по крайній мірі з погодженням. Тому в даному випадку я вважаю, що це дуже формальна норма. Ми повинні наказувати людей за реальні дії, а не за формальні ознаки, які хотіли б визначити в цьому законопроекті. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, голосуємо за 517 поправку. Комітет її відхилив.

Шановні колеги, коли готували проект до першого читання, я думаю, що забули той момент, що вже три роки ми очищаємо владу за процедурою люстрації. Думаю, неправильно, якщо особи, які звільнені за Законом "Про очищення влади" підуть на конкурси і будуть мати можливостіучаствуватив тому процесі, в антикорупційному суді і почнуть боротися в нас з корупцією. Тому я прошу підтримати цю правку. Будь ласка, коментар голови профільного комітету. 12:56:43 КНЯЗЕВИЧ Р.П. Я спростовую тезу про те, що забули. Йде мова про те, що в першій частині ми зробилибланкетну норму на Закон "Про судоустрій і статус суддів", де це основна засаднича річ. Тобто виходячи з цієї норми Закону "Про судоустрій і статус суддів", будуть в тому числі звертати увагу Вищої кваліфкомісії, коли обиратимуть відповідних кандидатів. Тому ніхто нічого не забув, навпаки ми вважаємо, що це не може бути особливістю цього закону. Це загальна практика, і не треба що тільки в цьому органі здійснюється така практика. Така практика здійснюється по відношенню до всіх претендентів на суддівські посади в Україні. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, давайте, колеги, визначатися по 525 поправці. Комітет її відхилив.

36 народних депутатів її підтримали. Поправка відхиляється. Будь ласка, ТетяніРичковій мікрофон увімкніть. Пані Тетяна, там декілька ваших поправок я не називала. Скажіть, по яким саме ви зараз повертаєтесь до голосування? 12:57:49 ТетянаРичкова, 27-й округ, місто Дніпро. Я прошу доповнити частину четверту статті 7-ї такими словами: "які відповідно до вироку суду, що набрав законної сили, засуджені до кримінальної відповідальності за корупційні злочини". Дякую.

44 депутати підтримали цю поправку. Вона відхиляється. Ми рухаємося по порядку поправок. Якщо ми якусь пропустили і автори наполягають, то, будь ласка, давайте сигнал. Звичайно, ми дамо автору слово поправки. 526-а наступна поправка,Заліщук, Голуб. Не… Наполягають. Будь ласка, пані Світлана Заліщук. Мікрофон увімкніть. Шановні колеги, ця поправка стосується, знову ж таки вимог до антикорупційних суддів. І вона зокрема стосується, що судді, які кандидати і підпадають під дію Закону про люстрацію, не мають права кандидувати на ці посади. Я хочу нагадати, що цей закон був ухвалений цією Верховною Радою в 14-му році ще 16 вересня. І логіка цього закону, і та мотивація, з якою парламент ухвалював цей закон, полягала в тому, щоб не дозволити людям, які сприяли узурпації влади, я, власне, цитую цей закон, могли займати певні посади. Тому ця конкретна норма буде сприяти тому, що ці люди, щодо яких ми ухвалювали, власне, Закон про очищення влади, не змогли би кандидувати на ці посади. Дуже дякую. Прошу підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Голова комітету вже роз'яснював позицію комітету щодо критеріїв, але він і на цю поправку хоче дати коментар. Будь ласка. Я ще раз просто хочу звернути увагу шановної Світлани Петрівни і всіх колег, це не є особливістю цього закону, цей закон про особливості, а це загальна норма Закону "Про судоустрій та статус суддів", яка відповідно застосовується до конкурсу конкурсу на заняття будь-якої суддівської посади, в тому числі і цього суду. Ми не можемо зараз тут прописувати всі базові речі, які є в основному законі, бо немає жодного сенсу. Значить, тоді треба той закон просто брати і ще раз переписувати сюди. Це буде величезний за обсягом закон, який буде містити однакові норми Вона працює за загальним правилом: обов'язкова засаднича норма для заняття будь-якої суддівської посади. Подивіться частину першу, а не тільки частину сьому цієї статті. Дякуємо за роз'яснення. Автора поправки відповідної пані СвітлануЗаліщук задовольнило роз'яснення голови комітету, і вона не наполягає на голосуванні за свою поправку. Тому ми рухаємося далі. 530 поправка, народний депутатОдарченко. Будь ласка. Дякую. ЮрійОдарченко, фракція "Батьківщина". Шановні колеги, антикорупційний суд потребує особливого прискіпливого аналізу кандидатур, які будуть призначатися на ці посади. абсолютно, ну, важливий, на наш погляд, критерій, який дозволить нам уникнути помилок. Для забезпечення належного відбору кандидатів до Вищого антикорупційного суду пропонуємо встановити, що у доборі не можуть брати участь судді, яких було звільнено за порушення присяги, а також колишні державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування, яких було звільнено з посади з порушенням їхніх присяг. І це абсолютно логічно, яким чином особа, яка не дотрималась присяги на своїй посаді може захищати Україну від корупціонерів найвищого рівня. Прошу поставити мою правку на голосування. Прошу підтримати. Ви будете давати роз'яснення? Будь ласка, пан Князевич. 13:02:16 КНЯЗЕВИЧ Р.П. Ми виходили з того, що порушення присяги для судді – це не є чинна норма Конституції, це відповідно норма, яка була змінена нами в сесійній залі. зважаючи на зміну редакції Конституції, немає жодного сенсу.

просить поставити поправку 530 на голосування. Він вважає, що це буде більш точно щодо звільнення з посади судді, характеристика і норма. Прошу голосувати. 24 народних депутати підтримали цю поправку. Вона відхиляється. Наступна - 531-а ТетяниРичкової. Будь ласка, мікрофон. Знову ж таки, у статті 7 частини четвертої я прошу доповнити пунктом 8 змісту такого: "які займали посади, щодо яких здійснюється очищення влади відповідно до Закону України "Про очищення влади"." Але вже мені пояснив Руслан Князевич з трибуни, тому я, напевно, знімаю задовольняються цими поправками і знімають свої поправки. Наступна поправка - 536-а. Це групи народних депутатів від "Самопомочі". І представляти цю поправку буде народний депутат Острікова. Будь ласка. Шановні колеги, поправка 536 пропонує визначити, що не може бути призначеним на посаду судді Вищого антикорупційного суду особа, яка визнана судом обмежено дієздатною або недієздатною. Ця поправка має на меті привести вимоги до суддів Вищого антикорупційного суду у відповідність до вимог до кандидатів на посаду судді, які визначені статтею 69 Закону про судоустрій і статус суддів. У зв'язку з цим вкрай необхідно так само, щоб і ці норми застосовувалися як кваліфікаційні вимоги і до кандидатів на посаду суддів Вищого антикорупційного суду. Прошу підтримати. Будете роз'яснювати? Будь ласка, пан Князевич. особливості ми не можемо писати всі базові речі, бо це не є особливості, це загальний підхід, який існує для того, щоб призначити на будь-яку суддівську посаду. Давайте, я прошу вас, на таких речах вже зовсім не зупинятися, тому що в цій дискусії немає сенсу. Якщо цей закон буде другим фундаментальним законом, то це не є закон про особливості, а є особливим законом і ми створюємо особливий суд, який непередбачений Конституцією, заборонений Конституцією. Для того якраз ми уникаємо написанні цього закону такі фундаментальні речі, це закон про якісь конкретні невеличкі особливості, а не про особливий суд, просив би не наполягати на таких поправках. Наполягаєте, паніОстрікова? Наполягає. Фракція наполягає "Самопомочі", і згідно Регламенту я ставлю на голосування поправку 536 народного депутата Соболєва, Острікової, і далі по тексту, депутати "Самопомочі". Прошу визначатися, комітет її відхилив.

45 голосів підтримали цю поправку, і вона відхиляється. Наступна 537-а, це так само депутатів від "Самопомочі", і так само її буде презентувати народний депутатОстрікова. Будь ласка. Шановні колеги, поправка 537 також має своєю метою привести вимоги до кандидатів на посаду судді Вищого антикорупційного суду у відповідність до вимог, які передбачені статтею 69 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" і, зокрема, встановлює, що не можуть бути призначені на посаду суддів Вищого антикорупційного суду особи, які мають хронічні психічні та інші захворювання, що перешкоджають виконанню обов'язків судді. Ми не сприймаємо довід голови комітету щодо того, що ці загальні вимоги передбачені в Законі про судоустрій, оскільки в Законі про судоустрій немає прямо передбачених вимог до суддів, які будуть суддями у Вищому антикорупційному суді. В Законі про судоустрій лише тільки згадується, що цей суд має бути створений.

під час конкурсу проходять спеціальну перевірку, яка включає в тому числі перевірку медичну, в тому числі в ракурсі про який ви сказали. Раз. І друге. Особливістю проведення конкурсу є наявність спеціальної психологічної і психофізичної експертизи. Вищакваліфкомісія з цього приводу проводить спеціальні тести, співбесіди з психологом, з психіатром, під час призначення суддів на високі посади, в тому числі в цьому суді. Додатково ще раз дублювати, масло-масляне робити, мені здається, що це абсурдно і тільки перевантажує зайвим чином закон. Дякую. Ми почули роз'яснення голови комітету щодо норми про те, як судді мають проходити обстеження на психічні розлади. автори наполягають на голосуванні цієї поправки. Я ставлю на голосування поправку 537, яка стосується обстежень майбутніх судів. Все, що стосується народних депутатів, у нас в інших законах, Ні, репліки немає. 13:09:10 За-42 42 голоси. Поправка не приймається. І наступна поправка так само від депутатів від "Самопомочі", 538-а. Будь ласка, ТетяніОстріковій, увімкніть мікрофон. Шановні колеги! Поправка 538 також приводить вимоги до кандидата на посаду судді Вищого антикорупційного суду у відповідність до тих вимог, які є, висуваються до кандидатів на посаду суді в Законі про судоустрій і статус суддів", і, зокрема, говорить про те, що не може бути призначено на посаду судді Вищого антикорупційного суду особи, на яких накладалося адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов'язаного з корупцією. Ми наполягаємо також на голосуванні за цю поправку і вважаємо, що якщо є кандидат, на якого накладалося адміністративне стягнення за правопорушення, пов'язані з корупцією, ця особа не може вважатися доброчесною і не має права кандидувати на посаду судді Вищого антикорупційного суду. Ми не можемо погодитися з доводами голови комітету, тому що психологічна і психофізична підготовка, дійсно, те, що ви казали, застосовується до суддів загальних судів, що передбачено Законом про судоустрій. З метою уникнення будь-яких різнотулумачень між… З метою уникнення будь-якихрізнотлумачень до різних підходів, до суддів загальних судів і до суддів Вищого антикорупційного суду, передбачених іншим законом, ми вважаємо, що не буде нічого страшного, якщо також ще і в цьому законі прописати три простих речі: що це особи, які не притягалися за корупцію, не є обмеженими чи недієздатними і не є психічно хворими. Дякую. Прошу поставити. Ви будете коментувати, тому що мова йде про адміністративні правопорушення, вже не про здоров'я, будь ласка, в цій новелі… 13:11:08 КНЯЗЕВИЧ Р.П. Я одне слово про психологічні. Справа в тім, що там йдеться про будь-які конкурси, які проводить Вища кваліфкомісія на зайняття посад у Верховному і вищих спеціалізованих судах. Я нагадаю вам, що це є Вищий спеціалізований суд наряду з іншим Вищим спеціалізованим судом. Те, що він ще має і додаткові слова в назві, не означає, що він є вищим спеціалізованим. Це раз. Що стосується доцільності ще раз дублювати те, що є в пункті 3 цієї статті. В пункті 3 говориться, що якщо будь-які відомості внести до реєстру, в тому числі ті, що ви кажете, така особа не може підпадати. Навіщо нам ще раз писати 10 пункт, який поглинається 3 пунктом. Будь-яка особа, яка є в цьому реєстрі за вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення адміністративного чи іншого, є в реєстрі, і немає потреби писати для адміністративного окремий пункт. Все, що стосується таких порушників, міститься в загальному реєстрі. Відкрийте цей реєстр, і вам стане все зрозуміло, там все дуже чітко розкладено. Він в загальному публічному доступі. Дякуємо вам за роз'яснення. Тим не менше, фракція "Самопомочі", які є авторами поправки номер 538, наполягають на голосуванні. Ця поправка стосується критеріїв до майбутніх суддів щодо вчинення ними адміністративних правопорушень. Я прошу визначитися залу. Комітет поправку відхилив. 42 народних депутати підтримали цю поправку. Вона відхиляється. наступна поправка 539 також від народних депутатів від фракції "Самопомочі", і буде її презентувати пані Острікова. ОСТРІКОВА Т.Г. Поправка 539 також встановлює кваліфікаційну вимогу до людини, яка презентує на посаду судді Вищого антикорупційного суду і зокрема говорить, що не може бути призначена суддею особи, особи, які досягли 65 років. Це також загальна норма, передбачена Законом "Про судоустрій і статус суддів". Я хочу голові комітетузацитувати, що в Законі "Про судоустрій і статус суддів" згадуються вищі спеціалізовані суди – Вищий суд з питань інтелектуальної власності і Вищий антикорупційний суд. Чому ваша логіка є дефектною з правової точки зору? Тому що в нас немає окремого закону про Печерський суд чи Оболонський суд, чи окремого закону про Окружний адміністративний суд міста Києва, а окремий Закон про Вищий антикорупційний суд в нас є, і в цьому законі мають дублюватися, якщо ви так хочете, вимоги загальні до призначення судді. ГОЛОВУЮЧИЙ. Чи будете ви коментувати, чи ви вже надали вичерпні коментарі під час… Будь ласка, пану Князевичу мікрофон. я не хочу знову вступати в дискусію, я бачу, вона безглузда. З приводу 65 років. Є базова конституційна модель, яка передбачаєприсічний (граничний) верхній строк перебування судді на посаді. Немає сенсу ще раз норми Конституції прописувати у всіх без винятку законів, що стосуються суддів будь-яких, в тому числі Вищого спеціалізованого антикорупційного суду, оскільки це не є особливістю цього закону. Ми вирішили, що особливістю цього закону є тільки підняття нижньої межі. Тому жодної доцільності ще раз прописувати цю конституційну норму, яка не є особливою по відношенню до цих суддів, немає. Дякую, шановні колеги. Ми почули вичерпну відповідь голови комітету. Я прошу визначитися депутатів по поправці 539. Комітет її відхилив. 42 народних депутати підтримали цю поправку. Вона відхиляється. Ми дуже активно працюємо. Але я не можу нікому – ні простим людям, ні всім іншим людям не давати право на поправку. 540 поправка. ПаніОстрікова, також вам слово. Прошу. 13:15:25 ОСТРІКОВА Т.Г. Шановні колеги, це остання поправка наша з блоку кваліфікаційних вимог до кандидата на посаду судді. І, зокрема, вона говорить про те, що не можуть бути призначеними на посаду судді Вищого антикорупційного суду особи, які займали посади, що підлягають очищенню, тобто люстрації, відповідно до Закону України про очищення влади. І я наполягаю на тому, щоб ми в цьому законі проголосували цю норму - і запобігли можливому призначенню суддями Вищого антикорупційного судулюстрованих осіб. І також я би хотіла до голови комітету звернутися щодо сентенцій про безглуздість дискусії. Шановний пане голово, парламент – це місце для дискусій, і не вам вирішувати, безглуздо її вести чи є в цьому здоровий глузд. Тому я прошу вас зараз дати відповідь на мою поправку по суті, і прошу поставити її на голосування. Дякую. Дякую. Шановні колеги, мені здається, в нас відбувається дуже толерантна і професійна дискусія. Не місце для дискусії – це коли голосують без обговорення поправок, а ми йдемо другий день по поправкам і це дуже правильно. Пан Князевич наполягав на тому, що він уже дав всі коментарі щодо кваліфікаційних вимог, і в той же час на вимогу паніОстрікової шановної, звичайно, я прошу вас, пане Князевич, надати коментар і по 540 поправці. Дякую. 13:16:52 КНЯЗЕВИЧ Р.П. Ну, я поясню те, що я сказав в тому розумінні, як я це розумію. Я вважаю, що є великим безглуздям штучно накидати правок для того, щоб щоб затягнути розгляд цього закону і по кожній правці брати слово для того, щоби продовжити ще раз зайвий раз дискусію. Я ще раз кажу про люстрацію, п'ятий раз. В Законі "Про судоустрій і статус суддів" є загальна норма про проходження відповідного конкурсу для тих суддів, які не підпадають під дію цього закону. Які підпали під дію цього закону кандидати, такі апріорі не можуть бути допущені до конкурсу. Скільки разів ще раз треба повторити цю сентенцію? Я готовий її повторити. Вибачте, якщо я вас Дякуємо, що ви готові повторювати позицію комітету на кожну поправку. Дякуємо всім авторам поправок, які ретельно працювали до другого читання, і голосуємо за 540 поправку. Нагадую, що комітет її відхилив,

телеглядачі, які дуже уважно слідкують за розглядом законопроекту важливого про антикорупційний суд, що голова комітету зазначив, що кваліфікаційні вимоги до суддів, вони зафіксовані в законодавстві іншому України, і вони не можуть бути інакшими до до суддів, який ми зараз обговорюємо. ПанНімченко, ви піднімали руку. Вам надати слово? Пізніше, да? Вам зараз? Будь ласка, пану Німченку. Пану Німченку мікрофон.

Голова комітету тільки що підкреслив, що ми і… представник фракції "Самопомочі" пані Острікова, презентуючи 540 поправку, заявила, що це остання поправка з їх Дякую вам, панеНімченко, що долучилися до обговорення. Є багато наступних поправок від народного депутатаСаврасова. дам вам слово з великим задоволенням. 542 поправка народного депутатаСаврасова. Будь ласка. 13:19:24 САВРАСОВ М.В. Щоб трохи прискорити розгляд цього законопроекту, я пропоную зняти мої поправки 542, 543 і 544, не розглядати їх. Дякую. Мене відволікли. Ви не наполягаєте на голосуванні? Дякую, дуже дякую, тому що мене відволікли. Я перепрошую. Рухаємось далі. ПанеСаврасов, якщо у вас буде по якійсь поправці принципова позиція, дайте, будь ласка сигнал, щоби ми надали вам слово. 546-а, народний депутатЄднак. Наполягаєте?

що важливо: досвід, вік чи важливе, власне кажучи, питання доброчесності. Безперечно, обидві речі важливі, хоча мені здається, якщо мова йде про Вищий антикорупційний суд, то все ж таки важливіше питання гарантій доброчесності тих чи інших кандидатів. І от проблема, яку ми побачили у Верховному Суді, проблема полягала в тому, що так, допустили до конкурсу не тільки суддів, допустили науковців, допустили адвокатів. Але потім врешті-решт пройшли здебільшого вже судді, які були. А ми розуміємо, давайте говорити об'єктивно, на жаль, у нас сьогодні в країні така ситуація, що відсотків так 80–90 діючих суддів тією чи іншою мірою замішані в корупції. Тому моя поправка пропонує зробити наступне. Щоби запровадити обов'язкові мінімальні квоти для тих категорій кандидатів, які не мають стажу роботи на посаді судді.

були ті люди, які мають досвід професійної діяльності адвоката, але теж ніколи не були суддями. Чому це важливо. То якщо не буде такої мінімальної квоти, то я переконаний, що врешті-решт ми теж побачимо в так званому новому Вищому антикорупційному суді, ми побачимо, що там так само переважна більшість суддів цього нібито нового суду – це будуть люди, які попрацювали, ну, більшість своєї кар'єри в корупційній судовій діючій системі. Тому прошу, будь ласка, запровадити саме такі обов'язкові мінімальні квоти, щоб зробити максимально чесним, максимально оновленим цей новий Вищий антикорупційний суд. Дякую. Це ви зараз дали по двом поправкам,да? Добре. Будь ласка, Руслан Князевич, коментар, 556-а і 557-а поправки, прошу. насамперед я хочу спростувати вашу тезу про те, що переважно подавали більшість адвокатів і науковців, а врешті-решт призначили переважну більшість суддів. Я вам сказати, для вас і для залу, що у нас приблизно 20 відсотків претендентів зголосилисянесудді брати участь в конкурсі. І в результаті майже 30 відсотків в складі суду виявилися адвокати і науковці. Тобто їх кратно більше навіть, ніж вони подавали відповідні заявки. Це перше. Що стосується квот. Ви ж нас тут закликали до практики Європейського суду з прав людини. Я вам скажу, що Європейський суд з прав людини десь 12 років тому по справі Португалії визнав таким, що суперечить Конвенції з прав людини квотування, той випадок стосувався Верховного суду Португалії, а надалі відповідно всіх країн, які входять до Ради Європи. І Венеційська комісія Ради Європи дуже чітко вказала нам на неприпустимість встановлення таких квот, що означало би апріорі мати перспективу скасування такого роду речей в Європейському суді з прав людини… Дайте завершити, будь ласка, 30 секунд. КНЯЗЕВИЧ Р.П. …оскільки це стала практика Європейського суду з прав людини, яку мають знати всі, як ви сказали, претенденти на таку високу посаду як суддя антикорупційного суду. Дякую. Дякую. Шановні колеги, ми голосуємо зараз по поправкам ЮріяЛевченка, які також стосуються критеріїв виборів суддів. Будь ласка, 556 поправка спочатку. Комітет її відхилив. 22 голоси набирає ваша поправка. Вона відхилена. І наступна - 557 поправка народного депутатаЛевченка. Комітет її відхилив. Прошу визначатися.

23 народних депутати підтримали цю поправку, вона відхиляється. І от далі уже йдуть поправки народного депутатаНімченка. Будь ласка, пану Німченку ввімкніть мікрофон. 558 поправка, прошу.

Там йдеться вимоги щодо кандидата, який не може взагалі кандидувати. І тут уже звучало в цьому залі, а йдеться конкретно про те, що людина незалежно від того, незалежно від того погашена судимість, не погашена судимість, якщо вінвор був, то він не може претендувати незалежно на те, що вже судимість погашена. І інший. Йдеться питання про корупційні дії,

як подібного роду підприємства робили крадіжки з державного бюджету. критеріїв до майбутніх суддів вона зафіксована в іншому українському законодавстві, що взагалі стосується критеріїв відбору суддів. Колеги, я прошу визначатися по 559 поправці депутатаНімченка. Комітет її відхилив, мотивуючи своє рішення, що ці норми зафіксовані в іншому законодавстві щодо критеріїв

22 голоси підтримали цю поправку. Вона відхиляється. Наступна - 561 народного депутата Чумака. Будь ласка, мікрофон. Віктор Чумак, 214 округ, місто Київ. Шановні громадяни, я хочу нагадати, що ми розглядаємо 7 статтю, яка визначає спеціальні вимоги до суддів Вищого антикорупційного суду. В редакції Президента, в першому читанні вона була надмірно зарегульована. Тому наша поправка якраз увібрала найкращі пропозиції більшості парламентаріїв, які тут вже говорилися. вона передбачає нормальне регулювання того, хто може бути членом Вищого антикорупційного суду. Це може бути і суддя, це може бути прокурор, це може бути адвокат, це може бути науковець. Це може бути людина, яка має досвід роботи в міжнародних організаціях, але якщо вона проробила там не менше ніж 5 років. Це може бути по одній окремій вимозі, а не по якійсь сукупності. Разом з тим стаття робить узагальнення, хто не може бути членом Вищого антикорупційного осуду. Це не можуть бути члени Національного антикорупційного бюро або працівники Спеціальної антикорупційної прокуратури, НАЗК. Це не будуть… 30 секунд завершити дайте, будь ласка. члени керівних органів підприємств, які були засуджені за корупційні злочини відповідно до Кримінального кодексу, а також люди, які були піддані люстрації за Законом "Про очищення влади". Це нова редакція, яка або, скажемо, узагальнене… Дякуємо, шановний пане Чумак. Ми зараз з вами маємо визначитися по 561 поправці, це якраз народного депутата Чумака і групи інших авторів. Голова комітету наполягає на тому, що він дав вичерпні коментарі щодо критеріїв, по яким вибирають суддів і що вони зафіксовані в іншому законодавств.

35 народних депутатів підтримують цю поправку, вона відхиляється. Наступна - 562-а народного депутатаВойціцької. Вона не наполягає на цій поправці, добре. Потім - 566-а, народний депутатРичкова. Не наполягає. Дякую, пані Тетяно. І наступна також ваша, пані Тетяна, 568-а. Ви не наполягаєте. Дуже дякуємо вам. Ми, бачите, рухаємося в достатньому темпі. 576-а, пані Тетяна, також ваша. Наполягаєте, 576-а? Будь ласка, мікрофон паніРичковій. ТетянаРичкова, 27 округ, місто Дніпро. Я розумію, що нам потрібно прийняти рішення, але воно повинно бути виваженим. Тому я прошу частину першу статті 8 викласти в такій редакції: "Конкурс на зайняття посаді судді Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду здійснюється в порядку, визначеному Конституцією України та Законом України "Про судоустрій і статус суддів", а також з урахуванням передбачених цієї статтею особливостей." Дякую. Дякую. Отже, поправка стосується вже вимог до конкурсу, і голова комітету хоче дати коментар по 576 поправці. Будь ласка. Справа в тім, що є загальна норма частина перша, якщо ви подивитесь, про те, що ми якраз пишемо, що відповідно відбуватимуться, застосовуються ті кваліфікаційні вимоги під час конкурсу, які передбачені Конституцією і Законом про судоустрій. І тому, на думку комітету, ще раз переписувати в цій статті немає сенсу, бо і так зрозуміло, що це буде здійснюватися або діятиме загальна, а вже не спеціальна норма. Перевантажувати ще раз спеціальні норми ми просто виявили за недоцільне, хоча ваша ідея сприймається, вона просто відображена в іншій нормі. Дякуємо, шановний колего. І я прошу визначитися по поправці 576 - це поправка пані ТетяниРичкової, - але вона відхилена була комітетом. Будь ласка, голосуємо. Я вже поставила на голосування, а комітет її відхилив. 22 народних депутати її підтримали. Мені здається, що це і свідчення того, що комітет добре попрацював по поправкам, найбільш принципові були прийняті насправді комітетом. 587-а, так само пані ТетянаРичкова. Наполягаєте? Ні, дякуємо вам. Я бачу, що серед тих депутатів, які присутні в залі, є і панДемчак, автор кількох поправок. Ви будете на ваших наполягати? Добре, пане Демчак, зараз тоді у нас поправка спочатку народного депутата Лапіна і потім ваші будуть. Пане Лапін, ваші поправки, блок ваших поправок 595… Ой, вибачте, 596-а. Будь ласка, мікрофон пану Лапіну, 596 поправка. Шановні колеги! Виходячи з логіки того, що до цієї статті мої поправки не були враховані, то 96-а, 7-а і 599-а немає сенсу їх ставити, тому я прошу їх зняти. Дякую, ви не наполягаєте. Ми дякуємо вам за конструктивну позицію, але багато ваших поправок і було враховано, пане Лапін, за що також дякуємо вам і комітету. 598 поправка, народного депутатаДемчака. я хотів би поставити на підтвердження 598-у і зразу 601 правку, вони начебто носять характер техніко-юридичних змін. Але все ж таки я хотів уточнити по 601 правці. Зазначається, що з метою допуску до проходження кваліфікаційного оцінюванню для участі у конкурсі на заняття посади у суді Вищого антикорупційного суду за спеціальною процедурою передбаченою цим законом, для того, щоб не створювати будь-якої процедури додатково. Таке є уточнення

судоустрій і статус суддів", а також документи, які підтверджують відповідність такого кандидата вимогам, передбачених частиною другою статті 7. Тобто знову ж таки акцент на відповідність такого кандидата. Такі уточнення будуть доречними, я вважаю. Дякуємо, пане Руслан. Це ми даємо зараз слово голові комітету, будь ласка, поясніть логіку комітету, який відхилив ці уточнення. 13:34:16 КНЯЗЕВИЧ Р.П. Що стосується необхідності доповнити словами "передбаченим цим законом", на нашу думку, немає сенсу, бо ми ще в преамбулі написали, що тільки цим законом відповідно визначається особливості, які не передбачені загальним законом. Тобто це вже є навіть не в тілі, а в преамбулі самого закону, і сенсу ще раз його переписувати в тілі ми не бачимо. Що стосується того, що вони повинні додати ці документи. Я хочу вам сказати, що суддівське досьє передбачено, формується з копій, засвідчених в установленому порядку всіх без винятку документів, і тому ще раз про них писати немає сенсу. Бо це і так міститься в Законі "Про судоустрій і статус суддів" та Законі про запобігання корупцією, бо ціла низка документів також потрібна для проведення спецперевірки. І суддя тому відповідно до тих базових двох законів подає ті документи, які поглинаються і цим законом. Немає якогось особливого документу, який би не подавався і так суддею на зайняття цієї посади. Дякую.

я прошу, шановні колеги, зараз проголосувати пана Демчака. Комітет її відхилив, і ми почули пояснення. Але пан Руслан, наш колега, наполягає на його формулюванні. Прошу голосувати. 15 депутатів підтримали поправку, вона відхиляється. Наступна 601-а, прошу проголосувати за цю поправку. Так само пан Руслан дав роз'яснення, ми почули позицію комітету, але автор наполягає на його формулюванні. 13:36:18 За-11 Так само, 11 депутатів її підтримали, поправка відхиляється. Наступна поправка 605-а.Єднак, Веселова, Медуниця, Гопко, не наполягають. Далі зараз ми рухаємося. Народний депутат Німченко, 610 поправка. Знімаєте. Також дякуємо вам, шановний пане Німченко. 612-а, СвітланаЗаліщук. Не наполягаєте. Дякуємо вам. 614-а… Сідайте, пане Сергію, і це ваша поправка. Можете стоячи, звичайно. Народному депутатуКапліну мікрофон увімкніть. По-перше, по суті поправки. Вимога про те, що кандидати мають подавати електронні декларації не лише щодо осіб, з якими проживають, а й щодо інших родичів: батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, брат, сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, онучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, племінник, племінниця, рідний дядько, рідна тітка, двоюрідний брат, двоюрідна сестра, усиновлювач і усиновлений. (Шум А простим українцям не смішно, що ви, негідники,понаоформлювали мільярдні свої статки на абсолютно всіх своїх родичів. І ще, до чого ми докотилися? Я пропоную наступного року на "День вишиванки" взяти буси, взяти бубен, почепити кольцо у носа і як ті папуаси замість "вишиванки" прийти сюди, тому що країна знаходиться під зовнішнім управлінням. Нам уже з-за кордону призначають суддів! Нам скоро будуть звідти призначати Президентів, Прем'єрів, народних депутатів України. Це все – деградація і банкрутство всіх без винятку інститутів державної влади в нашій країні. І діла не буде з України, якщо така практика буде далі поширюватися.

засадничим Законом "Про запобігання корупції", який передбачає, що такого роду декларація здійснюється тільки щодо претендента на зайняття посади та членів його сімей. Що стосується близьких осіб, які є в розумінні того закону, який… перелік який ви озвучили, то на них поширюються інші заборони, передбачені Законом "Про запобігання корупції", але вони не мають, відповідно, бути в декларації претендента на посаду судді. Тому ми не хотіли порушувати той закон, щоб потім не було, так у питанні законодавчих норм для формування суддівського корпусу. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Я прошу визначитися по 614 поправці, колеги. Комітет її відхилив.

І тещ не ображайте, будь ласка, тут, це вже, знаєте, неправильно. 616 поправка народного депутата Попова Ігоря не наполягає. І 617, народний депутат Чумак і там також Дерев'янко. Дякую. Далі, народний депутатВойціцька, 620 поправка. Не наполягає. Немировский. Не наполягає. Барна, народний депутат Барна, 622 поправка. Будь ласка, 622 поправка народного депутата Барни.

боров би дійсно корупцію, топ-корупцію. Поряд з тим, відповідно, він може функціонувати і в боротьбі ефективно з корупцією тільки тоді, коли там будуть надзвичайно порядні, чесні, принципові судді. Але скажіть, будь ласка, коли я звернувся з пропозицією і правкою, щодо перевірки кожного кандидата в судді через детектор брехні на "Поліграфі" щодо недопустимості будь-яких… корупційного складового минулого чому комітет відхилив цю поправку, за пропозицією того ж Міжнародного валютного фонду? Що ще раз підтверджує той факт, що Міжнародний валютний фонд не хоче нам створити і допомогти порядний, чесний... Дайте завершити, будь ласка, 30 секунд. Прошу вас. БАРНА О.С. …чесний, прозорий, порядний, принциповий антикорупційний суд. А він робить все, щоби туди запхати своїх засланих козачків для вирішення своїх корисливих комерційних цілей. А ціль одна – продаж землі, приватизація енергетики, вивіз лісу-кругляка і багато іншого. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, шановні колеги, я прошу визначитися по 622 поправці народного депутата Барни. Комітет її відхилив. В той же час наш колега наполягає на врахуванні його поправки. Прошу голосувати.

43 народних депутатів підтримали вашу поправку. Вона відхиляється, не приймається. І ми з вами, колеги, ідемо далі по нашим поправкам. 660 поправка пані ТетяниРичкової. Але вона не наполягає на цій поправці. Частково врахована 661-а пані СвітланиЗаліщук. Вона не наполягає. 663-я панаЛевченка. Юрій Левченко, наполягаєте? 663. Я на цій поправці не наполягаю. Я хотів би, будь ласка, використати час на наступну поправку 703. Щоб там дві хвилини було. Дякую. на цій не наполягаю поправці. ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре.Но я вам даю по всім вашим поправкам слово, тому звичайно. Зараз ми рухаємося. 668-а. Оксана Сироїд не наполягає. (Шум у залі) А, будь ласка, я не чую, яка саме поправка йдеться. Але пані Юзьковій увімкніть мікрофон. Прошу. Я хочу поставити на підтвердження три поправки. Мова йде про 664-у, 665-у і 667-у. Я спробую за одну хвилину пояснити і не буду більше мотивувати, але якщо… 30 секунд прошу щоб мені додали. Мова йде про частину четверту статті 8 зазначеного закону. Ця частина визначає мету створення Громадської ради міжнародних експертів. І за змістом, власне, самого закону і повноважень цієї ради вона мала визначати доброчесність суддів. Але у змінах, які пропонуються комітетом у цій таблиці, до їх повноважень вже належить визначення в тому числі і професійних знань та навичок додайте, будь ласка, прошу, пані Тетяні. та кваліфікацію претендентів на посади суддів. Тому я прошу колег не підтримувати зазначені правки для того, щоби повернути закон до тих норм і тих тих принципів, на яких ми базуємося. Дуже дякую. Прошу не підтримувати правки номер 664, 665 і 667 в тій частині, в якій надають міжнародним експертам можливість визначатись з кваліфікацією претендентів українських суддів. Дякую. Дякуємо, пані Тетяно. Я хочу наголосити, що ці поправки: 664, 665 і 667, - вони були враховані комітетом редакційно і частково, як зазначено в таблицях. Їх автори Мельничук, Саврасов. Але дадуть коментар з приводу цих поправок і рішення комітету голова комітету. Будь ласка, пане Руслане, вам слово. 13:45:44 КНЯЗЕВИЧ Р.П. Тут фундаментальна річ, тому що ці правки стосуються, по-перше, інституту Громадської ради міжнародних експертів як такого,

перевірятись Громадською радою міжнародних експертів. Але я хотів би звернути вашу увагу, що в цих правках, ці правки до першої редакції. Якщо ви подивитесь ту редакцію, яка зараз є, то вона дещо інша. Там в дужках ми дещо розширили, розтлумачили, що мається на увазі. Що стосується професійних навичок, це пропозиція була, якщо ви пригадуєте, і ми дискутували з цього приводу на комітеті, Венеційської комісії, яка вважає, що поняття професійної етики, яке має перевірятися Громадською радою міжнародних експертів, означатиме відповідно дотримання певних стандартів професійної діяльності саме з цієї точки зору. Тобто вони саме під цим кутом, під кутом професійної етики хочуть перевіряти такі речі. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую за роз'яснення. Колеги, на вимогу народного депутата Тетяни Юзькової Юзькової я ставлю зараз по черзі три поправки на голосування. Комітет їх підтримав. І зараз голова комітету звертається до залу підтримати. Пані Юзькова займає іншу позицію. Будь ласка, поправка номер 664. Комітет її підтримав. Прошу визначатися.

76 голосів – за. Поправка не проходить у такому вигляді. Наступна 665 поправка. Комітет її підтримав. Пані Юзькова просить поставити на підтвердження. Я прошу визначатися. 75 голосів – за. Поправка не проходить в такому вигляді. Наступна поправка - 670 Так само комітет її підтримав редакційно і частково. А пані Юзькова просить поставити це на підтвердження. Прошу визначитися. 75 голосів – за. Поправка не проходить в такому вигляді. Наступна поправка - 670 народного депутатаКапліна. Вона була врахована частково. Але народний депутат Каплін наполягає на повному врахуванні його новели. Будь ласка. Ми пропонуємо замінити Громадську раду міжнародних експертів на Громадську раду доброчесності, до якої так само включити громадськість і журналістів. Я, чесно кажучи, не розумію логіки, коли ми завжди протягом останніх там 3-4 років покладаємось виключно на міжнародних експертів. Я пам'ятаю часи, коли почалась агресія Росії на Донбасі, коли почали віджимати Крим. Ми тижнями чекали на звернення міжнародної спільноти, потім активну, динамічнусанкційну політику, в результаті отримали її запізніло. Потім нам прислали цілу групу нових міністрів з Грузії. Я не бачу сьогодні розвинутої охорони здоров'я. Я не бачу розвинутих інших галузей, за які відповідали відповідні міністри. Потім нам почали присилати губернаторів, потім почали присилати різних експертів. Ніде ні в чому ніякого результату позитивного для простої людини, для робітника, селянина, які працюють на фабриках і заводах, немає. Розвалена економіка, розвалена соціальна сфера. Тому, я вважаю, покладатися треба виключно на свої сили, на нового обраного президента СергіяКапліна… Шановний панеКаплін, ви поки що, при всій моїй повазі, не Президент, а народний депутат. Тому зараз 670 поправка народного депутата Капліна. Коментувати потреби немає, визначайтесь, будь ласка. 13:50:13

16 голосів, панеКаплін, вашої новели підтримали. Вона відхиляється. Наступна - 676 поправка народного депутата Рибалки. Не наполягає.

наступна поправка…Да, друзі, тут й нас йде якраз блок, по якому комітет не визначився, і згідно нашій спільній домовленості ми перейдемо до цих поправок в кінці, да, в ту годину, коли ми пройдемо вже всі інші поправки. Друзі, не діліть посади поки що тут так активно, давайте йти по поправкам. Тут з усіх боків залу ділять посади. Добре. Друзі, 742 поправка народного депутатаРичкової. Не наполягаєте. Добре. 746-а, народний депутат… 704-а? Я її пропустила, мабуть. Можна я зараз дам слово 746-у пані Юзьковій, а вашу поки знайду? 746 поправка народного депутата Юзькової. Дивіться, ваша 704 поправка, вона буде потім. Так само, як… Юрій Левченко, ви звертались так само по 703 поправці, 704-й. Оцей блок ми будемо розглядати в самому кінці, коли ми пройдемо всі-всі поправки. Така була досягнута домовленість. так само. Це той блок, по якому немає рішення комітету. І от оці поправки від 700-ї, десь до 736-ї, ми до них повернемося в кінці нашого обговорення. Зараз, будь ласка, пані Юзькова. І потім Дякую. На жаль, ця поправка стосується концепції, що Вищий антикорупційний суд мав би складатися з суду першої інстанції Вищого антикорупційного суду та апеляційного суду Вищого антикорупційного суду, яку, на жаль, не підтримав парламент. Тому я не наполягаю на голосуванні. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ви роз'яснили вашу позицію, не наполягаєте. Народному депутату Лапіну мікрофон на хвилину Шановні колеги, прошу вибачення, але 673-я. Там комітет врахував частково. Тому я би просив би все-таки, вона не відноситься до блоку 700. Немає проблем, будь ласка, я повертаюсь до 673 поправки. Єдине, хвилиночку, ще раз. Колеги, от дивіться, в залі розпочалося таке незадоволення. Я ще раз хочу пояснити, що відбувається. У нас є поправки, в основному майже всі, які комітет розглянув і прийняв рішення. І от ми ідемо по всім цим поправкам. Але є невеликий оцей блок поправок, десь з 690-ї по 740-у приблизно поправку, де комітет не визначився. І ми їх неперелистуємо, але ми повернемося до них в останню годину комплексно, коли ми будемо уже підходити до голосування. Зараз ми їх не розглядаємо. Ми спочатку розглядаємо тільки ті поправки, по яким є рішення комітету. І це стосується і вашої 703-ї. Тепер, будь ласка, поправка пана Лапіна 673-я. Бо по ній є рішення комітету, вона була врахована частково. Будь ласка. Я прошу врахувати в повному об'ємі. ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, я прошу зараз проголосувати за поправку 673 народного депутата Лапіна, вона була частково врахована комітетом, але наш колега наполягає на повному врахуванні.

62 голоси за вашу поправку, вона відхиляється. Народний депутат Дерев'янко наполягає на 747, вона так само не прийнято, рішення комітету. Це ті поправки,да, подивіться, синім кольором виділені, і це ті, до яких ми повернемося в самому кінці розгляду законопроекту. Ви собі відзначайте ці поправки, добре, от вони були з

751-а, Юзькова. Не наполягаєте. 751-а. Ні. От тепер Дерев'янко 752-а. Якщо ви наполягаєте 752-а…

тісно пов'язана з поправкою 747. Мова йде про те, що робити в разі, якщо з рейтингом однакові є результати, відповідно до кваліфікаційного оцінювання, для участі у конкурсі на зайняття посади судді Вищого антикорупційного суду. І тому я пропоную не розглядати окремо зараз 752 поправку, яку відхилили, тому що 747 поправка якраз передбачала те, що в разі, якщо ця кількість голосів буде однакова, то перевагу надавати учаснику, який набрав більшу кількість балів із виконаного під час іспиту, проведеного в межах процедури, практичного завдання, а за однакової кількості балів учаснику, який має більший стаж професійної діяльності у сфері права. Але так,= як ці дві поправки пов'язані 747 і 752, а одну ви пропонуєте розглядати пізніше, то, можливо, цю також треба пізніше розглядати в комплексі, інакше немає сенсу. Дякую. Я хочу сказати, справа в тім, що ця проблема витікає з проблеми іншої, яка не визначена і про яку ми говорили, з приводу того, чи потрібно залишити норму першого читання, де передбачено, що в кожній з колегії суддів обов'язково має бути суддя, який має не менше ніж 5 років стажу суддівської роботи. Оскільки є дискусія з цього приводу, то ми вирішили поки не визначатися і з приводу того, що ви кажете, бо ми… це впливає на ці речі. Якщо суддя залишається і суддя мусить бути, то ця норма треба, щоб залишалась. Якщо ми таку наявність обов'язкового судді в трійці приберемо в результаті домовленостей, то відповідно немає сенсу, щоб перевага надавалась судді, а не іншому претенденту. Але проблема існує, і її можна вирішити тільки в результаті якихось дискусій. Я не знаю, чи це можна взагалі вирішити зараз в законі. Бо ми не розуміємо взагалі, хто буде навіть допущений до конкурсу. Може, там взагалі не буде жодного судді, а може не буде жодногонесудді, якщо, наприклад, буде… Веде Якщо буде застосовано вето Громадської ради міжнародних експертів і не подолано. Тому ми будемо думати, як виходити з цієї ситуації. Ми ще переводимо дискусію… Можливо, я просто десь, щось упустив, можливо, комітет. Якщо це стосується цього, можна перенести, як і всі решта, на пізніше. Але в будь-якому випадку ми зараз цю дискусію ведемо з Венеційською комісією, і я думаю, що ми найдемо якийсь вихід, який задовольнить всі сторони. Колеги, в будь-якому випадку ми перед голосуванням поставимо кілька правок, кілька концепцій, повернемося до правок і будемо голосувати. Ми так робили в кожній реформі, і це є неминучий шлях, коли такий великий законопроект перед голосуванням комітет має подати цілісну концепцію. І щоб вона цілісна була, повернутись до тої чи іншої правки. Ви наполягаєте на голосуванні? Тоді, не наполягаєте, і ми йдемо до наступної правки.

780-а. Давайте ми домовимося, можливо, ми з неї почнемо після обіду? Добре. Щоб ми собі зафіксували її, що ми зупинились на поправці 780. Але, колеги, звертаю увагу, що ми не пройшли ще й половини правок. Але професійна експертна думка і дискусія в залі, я переконаний, допоможе нам в кінцевому варіанті прийняти правильне й злагоджене рішення. Отже, я оголошую, що ми зупинились на поправці 777. Ні, 780-й. На 780 поправці, виступати буде Острікова. Отже, о 16 годині, пані Тетяна, щоб просто ви були в залі, і ми відразу могли перейти в розгляд. Зараз згідно Регламенту я оголошую перерву. І о 16 годині я запрошую всіх в зал для продовження нашої роботи. Ранкове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую закритим. Я хочу ще оголосити, колеги, нагадати, я зранку оголошував і нагадаю. Зараз у внутрішньому дворику буде відбуватися благодійна акція "Там, де ми – там Україна!". Я справді запрошую всіх народних депутатів, щоб взяли участь. Це, я думаю, добра традиція, яку я ініціював, європейська традиція, щоб ми в стінах Верховної Ради могли робити благодійні заходи, могли робити благодійні акції. І я прошу всіх депутатів взяти участь у цій акції. О 14:30 вона розпочинається, і я запрошую всіх Дякую. Дякую.